Austatud Riigikogu! Enne tänase päeva päevakorra juurde asumist on meil suur rõõm ja au tervitada siin Riigikogu istungisaalis Ukraina parlamendi esimeest härra Ruslan Stefantšuki. Eesti toetus Ukrainale püsib vankumatu, jätkame igakülgselt Ukraina abistamist, kuni sõda on võidetud ja rahu taastatud. Annan siinkohal edasi sõna Ruslan Stefantšukile.Slovo nadajetsja vam, pane holovo!

Just siin hoitakse mälestust Eesti rahva kangelaslikust minevikust, just siin pannakse paika plaanid õnneliku tuleviku kindlustamiseks Eesti rahvale. Rahvale, kellele mu tänane pöördumine pühendatud on. Ja just siin, head sõbrad, teie parlamendis, peaksid kõlama esimesed tänusõnad kogu selle toetuse ja abi eest, mida Eesti on vankumatult Ukrainale osutanud juba peaaegu kolme aasta jooksul. Esiteks sooviksin südamest tänada teid selle eest, et te olete alati olnud meie kõrval. Ma väga hästi mäletan president Alar Karise ajaloolist visiiti Kiievisse kaks päeva enne täiemahulist sissetungi. Tol hetkel, 22. veebruaril 2022, ütles ta nii: "Me oleme Ukrainaga solidaarselt. Me ei põgene kuhugi, me toetame teid igakülgselt, ja ka edaspidi." Ja nii ongi. Te ei pööranud selga, ei põgenenud, jätkate vankumatult meie abistamist ka täna. Tahan pühendada selle kummarduse ja selle aplausi teile ja kõigile eestlastele. Head sõbrad, ma tänan teid! Teie olite just nende väheste seas, kes meile tol ajal esimesi relvi andsid, isegi enne täiemahulise sissetungi algust. Teie antud Javelinid peatasid 2022. aasta talvel vaenlase Tšernihivi ja Kiievi lähistel. Otsus anda meile kõik Eestis olemas olevad haubitsad tugevdas meie kaitset idas ja lõunas. Teie õhutõrjesüsteemid Mistral tegid Ukraina taeva palju ohutumaks, aitasid päästa paljude ukrainlaste elusid. Teie kehtestatud sanktsioonid pidurdasid Putini sõjamasina ja hindamatu Eesti humanitaarravi võimaldas hävitatud linnades elavatel inimestel üle elada

Eraldi sooviksin juhtida tähelepanu Riigikogu rollile. Sooviksin südamest tänada teid, sõbrad ja kolleegid, nende üheksa Ukraina toetuseks vastu võetud võimsa avalduse eest, igaühe eest eraldi. Ma tänan, et te ei lase maailmal Ukraina vastu algatatud sõda ära unustada. Ma tänan, et räägite sellest nii valjusti, et olete selles võitluses koos meiega, et veenate partnereid ja neid, kes ikka veel kõhklevad. Teie viimati vastu võetud otsus tunnistada krimmitatarlaste suurküüditamine genotsiidiaktiks on meie arust väga kindlameelne samm teel õigluse taastamiseni.

on Ukraina, Vene agressioon on kuritegu, küüditamine on krimmitatarlaste genotsiid. Venemaa tänased teod on genotsiidipoliitika jätkamine ja kõik süüdlased tuleb võtta vastutusele. Meie jaoks on see kristalne selgus eriti oluline käesoleval aastal, mil ukrainlased ja krimmitatarlased meenutavad 80 aasta möödunud küüditamisest ja mälestavad selle ohvreid. Head sõbrad, me peame lõpetama mitte ainult genotsiidipraktika, vaid ka poolikute ütlemiste, poolikute hinnangute ja poolikute järelduste tegemise praktika.

Ma loodan, et Riigikogu resolutsioon on eeskujuks ka teistele parlamentidele üle maailma ja paneb neid heaks kiitma õiglaseid otsuseid.Ja täna on meil vaja kiireid, otsustavaid ja tõhusaid otsuseid. Meil on vaja Ukraina sõjalise toetuse suurendamist. Meil on äärmiselt vaja õhutõrjesüsteeme, et me lõpuks ometi saaksime sulgeda taeva Ukraina kohal ja kaitsta meie inimesi. Ma palun teil aidata kaasa õhukilbi loomisele üle Ukraina lääneosa. Euroopa Liidu ja NATO naaberriikidel on olemas ju kõik võimalused lasta alla vaenlase raketid ja droonid.Me palume teie abi, et võetaks maha kõik Ukrainale kehtestatud piirangud seoses kauglaskesüsteemide kasutamisega selleks, et hävitada Venemaa Föderatsiooni territooriumil asuvaid sõjaväelisi objekte ja sihtmärke, mis on võtmetähtsusega agressiooni teostamisel. Meil on vaja hävituslennukeid ja vastavat väljaõpet pilootidele. Ukraina energeetikasektor vajab ka toetamist. Me palume teilt, meie sõbrad, edaspidist eestkõnelemist nimetatud küsimuste arutamisel partneritega.

Lubage mul esitleda seda otseselt teile. See koosneb viiest punktist, mis üksteist vastastikku täiendavad ja tugevdavad, nagu viis sõrme käel, mis on valmis end rusikasse suruma. Esiteks, me ootame kiiret kutset Ukrainale NATO-ga liitumiseks. Pole kahtlust, et selle kutse fakt iseenesest saab rahu fundamentaalseks aluks. See on esialgne võiduplaani lähtepunkt. Teine punkt keskendub Ukraina kaitsevõime tugevdamisele. Selle punkti realiseerimine eeldab Ukraina relvajõudude operatsioonide jätkamist teatud Vene Föderatsiooni piirkondades, Ukraina positsioonide tugevdamisest ja Venemaa ründepotentsiaali hävitamist okupeeritud territooriumil. Selle eelduseks on ka partneritelt abi saamine, sealhulgas Ukraina relvajõudude kiireloomuliste ja spetsiifiliste vajaduste täitmine. Kolmas punkt puudutab agressori heidutamist. Teeme ettepaneku paigaldada meie territooriumile kompleksne mittetuumaalane strateegiline heidutuspakett, mis oleks piisav riigi kaitsmiseks mis tahes sõjalise ohu eest Venemaa poolt. Heidutuspaketi eesmärk on hävitada agressori motivatsioon sõda eskaleerida ja tuua ta tagasi läbirääkimislaua taha. Neljas punkt käsitleb strateegilist majanduslikku potentsiaali. Ukrainas on suured mitmesuguste kriitiliselt oluliste maavarade leiukohad, näiteks uraan, titaan, liitium, grafiit ja nii edasi. Teeme ettepaneku sõlmida erilepe nende kriitiliste ressursside ühise kaitsmise ning nende kaevandamisse ja kasumisse ühise investeerimise kohta. See on maailmatasemel potentsiaal ja me eeldame, et nende ressursside rahumeelseks ja ohutuks kasutamiseks leitakse strateegiline Lõpuks viies punkt, mis on mõeldud elluviimiseks peale sõda. Euroopa ja maailma jaoks on julgeolek vajalik mitte ainult täna, vaid ka homme. Seetõttu see on Ukraina sõjaväelased sõjajärgses Euroopas valmis asendama teatud olemasolevaid sõjaväekontingente. Meie armeel on reaalne härra kaasaegse sõjapidamise kogemus. Nad oskavad kasutada lääne relvastust ja on valmis tõhusaks koostööks NATO partneritega. Võiduplaan on asendamatu selleks, head sõbrad, et luua vajalikud tingimused täismahuliseks Ukraina rahuplaani elluviimiseks, mis leidis laia toetuse Eesti parlamendis. Me hindame seda toetust, nii nagu ka Eesti osalemist esimesel ülemaailmsel rahu tippkohtumisel. Me juba valmistume teise korraldamiseks. Täna siin kõrgest kõnepuldist rääkides palun ma teid, kallid sõbrad, toetada Ukraina võiduplaani ja aidata see ellu viia. Koos me rajame teed õiglase rahuni vaba maailma tingimustel. 19 sõjalist abipaketti väärtusega üle 541 miljoni euro, 1,4% protsenti Eesti SKP-st. Seda olete teinud teie ja see on tõesti muljet avaldav. Ma tean, et teie võimalused pole lõpmatud, kuid ma tean täpselt, et Eestil on üks ammendamatu ressurss. Ja see on võime olla eestvedaja, olla juht. Nii tänu teile loodi laskemoonakoalitsioon ja IT-koalitsioon. Nii sündis ka Eesti Ukraina võidu strateegia aastateks 2024–2027. Nii olete te vastu võtnud otsuse Ukraina pikaajalise strateegilise toetamise kohta tasemel 0,25% SKP-st järgmise nelja aasta jooksul. Meil on vaja Eesti eestvedamist, et tugevdada Ukraina kaitsevõimet. Investeerige Ukraina kaitsetööstusesse! Hakkame koos ehitama kaitsekilpi Vene agressiooni eest järgmisteks aastakümneteks, alates meredroonidest SeaBaby ja Magura

olles oluline partner. Samuti investeerige omaenda tööstusesse. Me oleme huvitatud Eesti robotiseeritud platvormidest, seiresüsteemidest, Meile on oluline Eesti eestvedamine julgeolekugarantiide andmisel. Me ei saa endale lubada järjekordset Budapesti memorandumit. Seetõttu sõlmisime käesoleva aasta suvel julgeolekualase koostöö ja pikaajalise toetuse kokkuleppe. Nüüd on aeg see ellu viia. Ma olen sügavalt veendunud, et julgeolekugarantiid on kahesuunaline tee. Mitte ainult Eesti ei garanteeri Ukrainale konkreetse ja viivitamatu abi andmist, vaid ka Ukraina annab vastavad garantiid Eestile. Meie oleme üksteise julgeoleku garantiiks ja see on oluline müürikivi kogu Euroopa julgeolekuarhitektuuris. Lugupeetud kolleegid! Sõja lõpp on võimalik vaid pärast õigluse taastamist ja kõikide rahvusvahelistes kuritegudes süüdi olevate isikute karistamist. Venemaa tekitatud kahju tuleb hüvitada Venemaa külmutatud varade arvelt. Eesti on ka siin eestvedaja. Te olite esimesed, kes töötasid välja riigisisese mehhanismi Venemaa vahendite kasutamiseks Ukraina ülesehitamiseks. Ma olen Riigikogule tänulik vastava seaduse vastuvõtmise eest 15. mail. Ilma Eesti eestvedamiseta pole võimalik ette kujutada Ukraina ülesehitamist. Eesti oli ka esimene, kes võttis oma hoole alla Žõtomõri oblasti ja alustas tsiviiltaristu ülesehitamist juba sõja ajal. Kuni teised veel kardavad, kõhklevad, räägivad, eestlased teevad. Te lubasite ehitada Ovrutši lasteaia ja selle aasta veebruaris avati selle teine järk. Te lubasite taastada Malõni silla ja eelmise aasta oktoobrist saavad inimesed seda uuesti kasutada. Ees ootab teiste oluliste projektide elluviimine. Oluline on see, et sellised projektid aitavad inimeste vaimu tõsta, loovad tingimused ukrainlaste koju naasmiseks, näitavad eeskuju teistele riikidele. Head parlamendi liikmed! Hea Eesti rahvas! Ma räägin teiega juhi rollist nii vabalt, seetõttu tõelisteks juhtideks, eestvedajateks saavad olla vaid need, kes on vabad,

sest meil on üks ühine minevik ja me tunneme väga hästi tänapäeva Venemaa šovinistlikku olemust. Ma räägin teiega nii vabalt, kuna ma räägin nende inimeste järeltulijatega, kes 1918. aastal võitlesid vabaduse eest ja lõid esimese Eesti Vabariigi peale 700 aastat kestnud võõraste võimude okupatsiooni. Ma räägin nende inimeste laste ja lastelastega, kes 1991. aastal kaitsesid Tallinna teletorni Pihkva dessantväelaste eest ja säilitasid iseseisvuse vaatamata diktatuuri survele. Ma räägin inimestega, kes võitlesid oma õiguse eest olla eestlased ja keeldusid pöördumast tagasi Venemaa ideoloogiasse pronksiööl 2007. aastal. Te saate minust väga hästi aru, kui ma ütlen, et me ei saa geograafiat muuta. Kuid olen veendunud, et te nõustute, et koos me saame tulevikus ajalugu muuta. Me võime teha nii, et mitte kunagi enam ei Ukraina ega Eesti ega mis tahes muu demokraatlik riik ei jääks sellises võitluses üksi, sest meie soontes voolab vabadus ja vankumatu pürgimine vabaduse poole. Just selle tõttu peame hoidma kokku võitluses türannia vastu, mis tungib meie vabaduse, demokraatia ja Euroopa väärtuste kallale. Ja me kindlasti võidame! Üheskoos me võidame!Slava Ukraini!Elagu Eesti!

head kolleegid! Oleme jõudnud istungi rakendamise juurde. Annaks siiski ka võimaluse, palun saalikutsung kaks minutit, et kohaloleku kontrolliks registreeruda.

Kohale registreerus 78 Riigikogu liiget, puudub 23. Nagu ikka, on võimalus anda üle eelnõusid ja arupärimisi. Lauri Laats, palun! Aitäh, lugupeetud istungi juhataja! Head kolleegid! Head inimesed, kes jälgivad meid interneti vahendusel! Täna Eesti Keskerakonna fraktsiooni poolt soovime üle anda Riigikogu liikme staatuse seaduse muutmise seaduse eelnõu. Eelnõu eesmärgiks on muuta Riigikogu liikmetele ametipalga maksmist, sidudes parlamendi töös osalemine töötasu ja hüvitise maksmisega. Seoses riigi keerulise rahandusliku olukorraga on jõustunud ning on jõustumas mitmed maksutõusud, mis avaldavad olulist negatiivset mõju Eesti inimestele ja ettevõtetele, igapäevasele toimetulekule, mistõttu kannab eelnõu ka ühiskonna suurema sidususe eesmärki. Riigikogu liikmete töötasu ja hüvitised seatakse osaliselt sõltuvusse nende osalemisega täiskogu ning komisjoni istungitel. Tegemist kindlasti ei ole pretsedendiga, lausa 11 Euroopa Liidu liikmesriigis on sarnased reeglid kehtestatud, näiteks Belgia, Kreeka, Leedu, Läti, Poola, Prantsusmaa, Rumeenia, Slovakkia, Sloveenia, isegi Soome ja Ungari.

Riigikogu liikmetele palga maksmisel arvestatakse tema osalemist täiskogu ning komisjoni töös. Kui Riigikogu liige osaleb vähemalt 85% täiskogu istungitest ja komisjonide koosolekutest, mille liige ta on, makstakse talle 100% Kui liige osaleb vähemalt 85% istungitest ja komisjoni koosolekutest, vähendatakse talle makstavat ametipalka 15%. Kui osalemine langeb alla 70% või 50%, vähendatakse tema palka vastavalt 30% või 50%. Töös osalemise arvestuse aluseks on täiskogu ja komisjonide hääletuste protokollid, välja arvatud põhjendatud puudumised, mis sätestatakse Riigikogu juhatuse kehtestatud korras, ning samamoodi muudetakse ka kuluhüvitiste maksmise korda. Aitäh!

Riigikogu juhatuse nimel vastu võtnud ühe seaduseelnõu. Saame minna tänase päevakorra juurde. Esimene päevakorrapunkt on Eesti Keskerakonna fraktsiooni esitatud Riigikogu otsuse "Ettepaneku tegemine Vabariigi Valitsusele pangandussektori ajutise solidaarsusmaksu kehtestamise kohta"

istungi juhataja! Head kolleegid! Hea kolleeg Lauri Laats esitas väga olulise eelnõu, mis parandab kindlasti eelarve seisu, aga antud juhul me räägime hoopis teistest suurusjärkudest. Ukraina parlamendi esimees rääkis sellest, et Eesti abipaketid Ukrainale moodustasid veidi üle poole miljardi euro kahe ja poole aasta jooksul. Antud eelnõu toob kaks korda rohkem raha riigieelarvesse.Me räägime pankade ülikasumite maksustamisest. Selline kogemus on olemas ka teistes riikides. Kindlasti võib öelda, et pankadel on erinevates majandustsükli osades nii head kui ka halvad ajad olemas. Aga antud eelnõu sellega arvestab, kuna juhul, kui pank langeb kahjumisse, läheb see kahjum tasaarveldusele ja selle võrra väheneb kasumimaks. Pangad kindlasti teevad väga tänuväärset tööd, aga nende ebatavaliselt suured kasumid ei ole selle töö kvaliteediga otseselt seotud, see on seotud eurobori tasemega. Ja juhul, kui erinevatel asjaoludel see tõuseb liiga kõrgele, võivad pangad teenida väga palju kasumit üsna lühikese perioodi jooksul.Eesti puhul me räägime sellest, et näiteks eelmisel aastal oli pankade kasum miljard. Ja kuna meil on üsna väiksed kasumimaksud firmadele, siis see tähendas, et pankadel oli soodsam raha siit välja viia. Leedu, mis kehtestas pankade kasumite maksu, esiteks võitis majanduskasvus ja teiseks stimuleeris pankasid investeerima Leedu majandusse, kuna soodsam on tekitada töökohad seal, kus kasum on kõrgemalt maksustatud.Võib öelda, et antud ettepaneku puhul on tegemist mingisuguse ebatavalise lahendusega, aga seda võib võrrelda näiteks kasiinode maksustamisega, mis küll ka teevad tööd selleks, et inimesi kliendiks saada, aga nende puhul ma siiski julgen öelda, et hasartmängud ei ole tavalisele inimesele nii oluline kui näiteks eluasemelaen. Pangad, kes pakuvad eluasemelaenu intressiga, mis on seotud euriboriga, teenivad kasumit ka siis, kui nad näiteks seda väga ei tahaks, lihtsalt sellepärast, et Euroopa Liidu rahanduspoliitika on selline.Eesti majandus langeb juba kolm aastat. Majanduslanguse pikkuse poolest oleme maailmas teisel kohal peale Haitit ja järgmisel aastal ilmselt jõuame esikohale. Ja üks väga oluline põhjus selleks on see, et me maksustame vaeseid. Sisuliselt võib öelda, et see pool miljardit lisaraha, mida me riigieelarve jaoks saame, see võimaldaks tuua tagasi näiteks üksiku pensionäri toetuse, see võimaldaks loobuda pensionide maksustamisest, stipendiumide kaotamist ja nii edasi, kõik need otsused, mis vähendavad Eesti majanduskasvu, mis suurendavad ühiskonna lõhestamist. See kõik oleks võimalik siis, kui me võtame eeskuju kasvõi Leedust. Leedu puhul võib debateerida selle üle, kas Leedu majandus on paremas seisus kui Eesti oma, aga fakt on see, et ostujõu poolest on leedukad kindlasti paremas olukorras meiega võrreldes.Ma

Rahandusminister Jürgen Ligi ütles, et kuigi meie majanduses on optimismiks vähe alust, siis optimismi peab ammutama majandusprognoosidest. Minu ettepanek on see, et me võiksime ikkagi luua majanduse, kus oleks ka hetkeseisus optimismiks alust. Selleks ma palun sellele eelnõule toetust. Ma juhin tähelepanu, et see on ettepanek valitsusele, mis kindlasti võib enda äranägemise järgi lahendusi välja pakkuda. Ja seda lahendust peab parlament ka kinnitama, maksude kehtestamine on ikkagi parlamendi pädevus. Aga selleks, et seda debatti käima lükkama, palun teid nuppu vajutada. 51 häält, head koalitsioonisaadikud, on vajalik selleks, et selle eelnõuga saaks liikuda edasi. Nii et ma väga tänan teie potentsiaalse toetuse eest ja olen valmis küsimustele vastama. Suur tänu teile ettekande eest! On ka küsimusi. Aivar Sõerd, palun! Austatud aseesimees! Austatud ettekandja! Ma juhin teie tähelepanu sellele, et teie eelnõu on lootusetult hiljaks jäänud. Tagasiulatuvalt kasumit maksustada ei saa, maksustada saab eelseisvaid kasumeid. Ja nii nagu te ütlesite, need varasemad pankade kasumid on seotud olnud euriboriga, siis tuletan teile meelde või juhin tähelepanu, et euribor juba on languses pikemat aega ja prognooside järgi langeb veel. Selle põhjuseks on see, et Euroopa Keskpank on langetanud rahapoliitika intressimäära juba mitmel korral ja järgmised langetused seisavad ees. Nii et konjunktuur, hea konjunktuur, panganduses on juba möödunud ja see eelnõu on lootusetult hiljaks jäänud. Mis te selle Jaa, suur tänu, Aivar! See on väga hea küsimus. Siin on väga mitu aspekti. Esiteks, see ei ole esimene katse. Siis, kui see esimene katse oli tehtud, meil oleks olnud võimalik maksustada ka selle aasta kasumit. Mõni hääl jäi puudu, sinu otsustav hääl jäi toona kahjuks andmata

Ja see tähendab, et ka järgmisel aastal me räägime ikkagi sadadest miljonitest, mida see eelnõu oleks riigikassasse toonud. Nüüd, selline loogika, et peale meid tulgu kasvõi uputus, ei ole õige. Majandustsükkel on, tõepoolest, praegu seis on, nagu on, aga olukord, nagu sina parima rahandusministri ametis olnud inimene tead kindlasti, täna euribor võib olla 3% tasemel, aga me ei saa välistada, et näiteks kahe aasta pärast on ta 7% tasemel. Me ei tea, mis majandusega juhtub. Ma arvan, et Euroopa Liidu majandus ei ole kindlasti nii ebastabiilne nagu Eesti oma juhtimise eripärade tõttu, aga me ei tea tulevikku. Erinevalt meie tänasest rahandusministrist me ei tea tulevikku. Ja see eelnõu tähendab seda, et juhul, kui pangad mingi hetk hakkavad ülikasumit välja võtma, võidab sellest Eesti riik ja Eesti inimesed, mitte ainult Rootsi pensionifondide omanikud. Vadim Vadim Belobrovtsev, palun! Aitäh! Selle teema jätkuks võiks tõepoolest öelda, et vaatamata sellele, et euribor on

Minu jaoks on loomulikult imelik, et näiteks Sotsiaaldemokraatlik Erakond ei ole seda toetanud, vaatamata sellele, et nemad on ka sarnase idee omal ajal välja käinud. Aga minu küsimus on see, et lugupeetud ettekandja, miks te arvate, et meie valitsus üritab kogu aeg seda teemat kuidagi maha vaikida, kõrvale lükata, ja ei taha isegi väga argumenteerida? Miks nad ei taha sellega tegeleda? Kas nad on pankadega mingisuguses erilises suhtes? Aitäh! Tõepoolest, kui vaadata praegust poliitilist konjunktuuri, siis pankade mittemaksustamine oli ja jääb ainsaks lubaduseks, mida Reformierakond tegelikult ka pidas. Pensionärid, õpetajad: seal on hästi pikk nimekiri, põhimõtteliselt sa võid Reformierakonna valimisprogrammi lahti võtta ja panna linnukesed igale poole, mille kohta on lubadust murtud, ja põhimõtteliselt terve programm on linnukesi täis. See on ainuke asi, mida tegelikult Reformierakond ja … ei teinud. Ja põhjust selleks ma ei oska öelda. Võib-olla head kolleegid Urmas Kruuse ja Urve Tiidus oskavad enne küsimuse esitamist natuke sind valgustada. Aga ma ei ole ammu enam Reformierakonnas, ma ei tea seda siseelu, mis seal toimub.Aga Aga nüüd sotsiaaldemokraatidest rääkides. Tõepoolest, nemad oma retoorikas räägivad asju, mis tegelikult oleksidki Eesti majandusele ja Eesti inimestele head. Ühtegi sammu enda retoorika tõestamiseks nad ei ole teinud, ja see on puhas poliittehnoloogia: kui sa oled selline väike partner, kellest midagi ei sõltu, siis selleks, et koalitsioonis olla, sa teedki seda. Veel kord:

See on väga sarnane sellele, kuidas mõned teised sektorid toimivad, ja teised sektorid on väga raskelt maksustatud. Ma arvan, et see on ainuõige tee, sellepärast et kui pangad tõepoolest on fiktiivsed

Urmas Kruuse, palun! Aitäh, austatud istungi juhataja! Auväärt ettekandja! Teie jutus on mitmed vastuolud, kaasa arvatud see, et kui me vaatame avalikest allikatest, kui palju pangad 23. aastal avansilist makset maksid, 139 miljonit, võrreldes 22. aastaga, 50 miljonit, järgmisest aastast hakkab kehtima ka tegelikult avansiline tulumaks jooksvalt kasumilt 18%, siis ma ei saa kuidagi nõus olla sellega, et pangad ei ole Eesti ühiskonda panustanud. Aga te jätate mainimata selle, et Leedut ja Eestit ei saa selles kontekstis võrrelda ühel lihtsal põhjusel. Sellepärast et Leedus on hulga väiksem osa euroboriga seotud laenudest, mis tegelikult tähendaks seda, et kui me veel täiendavalt maksustaksime pankasid, siis needsamad kliendid maksaksid selle osaliselt või kaudselt kinni. Ja te unustate absoluutselt ära selle, et kui Eesti riigi eelarve on jätkuvalt miinuses, siis see on lisapanus tegelikult tarbimisse ja täiendavalt ka majandusse. Need numbrid ei ole absoluutselt väited. Kas Kas te ei tahaks tunnistada siit puldist, et selle eelnõu mõte on ajaloo prügikasti visata? Ma ei saanud aru, keda täpsemalt ma plaanin ajaloo prügikasti visata, aga selle eelnõu eesmärk on esiteks parandada riigieelarve seisu, mis on siis, nagu Andrus Ansip ütles, Reformierakonna otsuste tõttu jõudnud sinna, kus me praegu oleme. Ja teiseks, veel kord, me räägime sellest, et see raha pärineb otse inimeste taskutest. Tegemist ei ole nii-öelda klassikalises mõttes lisandväärtuse loomisega, vaid lihtsalt inimene, kes on sundolukorras, kes on võtnud eluasemelaenu ja kelle jaoks eluasemelaenu intress on euribori kasvu tõttu ka kasvanud, peab seda raha maksma.Ma ei ole kindlasti kordagi väitnud seda, pangad ei panusta Eesti ühiskonda. Vastupidi, eelnevas vastuses ma ütlesin, et kui pangad ongi tublid ja tänu tänu sellele, et nad teevad head tööd, loovadki lisandväärtust ja pakuvad väga head teenust ja nii edasi, siis nende jaoks see maksustamine ei ole kindlasti sellises suurusjärgus, nagu see eelnõu eeldab. See eelnõu eeldab seda, et euribori tase on kõrge ja sellisel juhul pangad saavad seda kasumit, sõltumata enda tegevust, lihtsalt sellepärast, et keskpank ütleb neile, et te peate nii palju raha võtma.Nüüd, Leedu puhul ma ei saanud aru küsimust. Sinu väide oli see, et Leedus on rohkem laene, mis on euriboriga seotud. See absoluutselt ei päde, sest Eestis on sisuliselt kõik väga väheste eranditega eluasemelaenud seotud euriboriga. Ja kui see poleks nii muidugi, siis see murekoht poleks nagu nii suur, aga inimesed paraku nagu ka ka elektriostuga, nad väga ei kipu fikseerima neid laene. See, mis on õige, mis on vale, seda ma ei tea, ma ka pigem eelistaks seda börsihinda.Aga jah, selles mõttes, et teistes Euroopa Liidu riikides on laenu fikseerimine palju rohkem levinud see kaitseb inimest selliste ootamatute olukordade eest, aga kokkuvõttes ta suure tõenäosusega maksab ikkagi veidi rohkem. Ega pank pole ka üldjuhul väga rumal, ta ikkagi fikseerib hinda sedasi, mis toob talle pikas plaanis rohkem kasu. Aga tarbija jaoks võib olla kasulik, et sellised nagu järsud tõusud ja langused jääksid ära. Aga Leedu osas ei, Eestis on täpselt samamoodi eluasemelaenud pigem seotud euriboriga. Lauri Laats, palun! Aitäh! Reformierakond jällegi kaitseb pankasid, nagu kogu nende retoorika on olnud, pigem tõstame tarbimismakse, aga ärme pankasid puutu. Selles mõttes, mis puudutab euribori sidumist laenudega, siis tõesti Eestis ei ole hea praktika võrreldes vana Euroopaga, kaasa arvatud Leeduga. Rohkem peaks stabiilsuse inimestele tagama. See on jällegi üks meie möödapanek, kus me oleme lasknud vabal turul reguleerida ja kõik need võnked tegelikult maksab kinni lõppkokkuvõttes tarbija ja panga kaod kaod on tunduvalt väiksemad kui inimestel. Aga küsimuste juurde ka. Mis teie arvate, hea ettekandja, kas tarbimismaksude osakaal kogutuludest on mõistlik, nii nagu Jürgen Ligi on öelnud, või on teil teine arvamus? Praegu moodustab see lausa 41%, tarbimismaksud kogu meie tuluallikatest riigieelarves? Aitäh! Jah, tõepoolest, üks väike osa jäi ka vastamata, see küsimus jätkab seda teemat. Väide, et see raha ei jõua tarbimisse, on totaalselt vale. Selles mõttes, kui võtta hea kolleegi Urmase küsimus, siis tõepoolest seal on selline kvintessents Reformierakonna rahanduspoliitikast, mis on väga veider. Küsimus, hea Lauri, ei ole siin tarbimismaksudest nii väga, vaid selles, et tänu lisasissetulekule riigieelarvesse me võiksime vähendada just nende vaesemate ühiskonnaliikmete maksukoormust. Me võime näiteks öelda, et niinimetatud julgeolekumaks ei kehtiks esimesest eurost. Me võiksime jätta lisaraha pensionäridele, miinimumpalga saajatele ja, usu mind, see raha kindlasti jõuab tagasi tarbimisse, kohe järgmisel päeval sisuliselt, ja kiirendab Eesti majanduskasvu või, õigemini, vabastab vabastab Eesti majandust negatiivsest majanduskasvust, nagu hea rahandusminister siin puldis ütles. Ja see tarbimismaksude protsent ei ole niivõrd suur probleem minu arvates. Oluline on see, kes maksab neid makse. Kui neid makse maksad sina või mina, ma arvan, et selles ei ole väga suurt draamat, aga kui neid makse maksab pensionär, toimetulekutoetuse saaja – see on suurem probleem. Nii et viimased kolm aastat majanduslangust Reformierakonna juhtimisel on viinud selleni, et meil on erakordselt palju absoluutses ja suhtelises vaesuses elavaid inimesi. See on murekoht. Nende jaoks me peame jätma rohkem raha ja pankade maks võimaldab meil seda teha. Ühtegi teist võimalust realistlikult ei ole. Kui me võtame praegust riigieelarvet järgmiseks aastaks koos nende maksutõusudega, siis järgmisel aastal me kindlasti ei pääse majanduslangusest välja.

Ja me teame ka seda, et meil erinevalt n-ö pankade emamaast on kõik teenused kallimad. Laenud on kallimad, laenuprotsendid on kõrgemad, väljastamise tingimused on ahtamad. Kas

Tõepoolest, fakt on see, et kuigi meie Eesti Panga klientide käitumine laenu tagastamisel ei ole sugugi kehvem kui Skandinaavia pankade klientide oma, siis tõepoolest Eesti kliendid maksavad suuremat laenuintressi. Seda on väga raske seletada. Võib-olla on selline teatud Riigikogu komisjoni pädevus uurida, mis need põhjused on. on. Noh, turumajanduse loogika eeldab seda, et kui sul on kaks riiki ja klientide käitumine on täpselt sama, siis miks ühes riigis mingil põhjusel on laenud oluliselt kallimad. See ei kõla väga loogiliselt, seal peavad olema mingid teised põhjused. nagu ma mainisin, miljard eurot läks Eestist välja ja see ei ole selline raske tööga teenitud kasum, vaid see pärineb lihtsalt väga kerge vaevaga ja sinu taskust, sinu valijate taskust. Nii see on. Minu arvates see olukord – ma olen küll väga suur turumajanduse fänn, aga see olukord ei oma turumajandusega mitte mingisugust pistmist. Aitäh! Tanel Tein, palun! Aitäh, hea istungi juhataja! Hea ettekandja! Ma küsiksin sellise potentsiaali koha pealt, et kui me anname sellise signaali nagu pangandussektorile ja võib-olla ka laiemalt selle maksuga, siis kas sa oled uurinud, mis see Eesti potentsiaal võiks olla? Millised pangad siia veel võiks ta tahta tulla? Või me nüüd anname sellise signaali, et siia pole mõtet tulla? See väärtus läbi potentsiaali võib olla maksutuluna hoopis suurem. tänu! See on hästi hea küsimus ja see arutelu on meil olnud ka siis, kui Leedu tuli selle enda maksuga välja. Siinsamas puldis rahandusminister, küll mitte Jürgen Ligi, aga tema eelkäija väitis, et nüüd kindlasti hakkavad Leedust pangad lahkuma. See juhtus poolteist aastat tagasi ja Poolteise aastaga lahkus Leedust null panka. Nüüd võib eeldada, et kui tulebki kasumimaks, siis Swedbank ja SEB panevad uksed kinni. Tõepoolest vaatavad, miks me hakkame teenima sellel turul pool

siis minu ennustus on küll see, et ükski pank siit ei lahku. Nüüd, turule tulijaid, kui välja arvata need Eesti tegijad, ei ole olnud viimasel ajal. Kas Eesti turul Eesti turul on ruumi uutele tegijatele? Kui vaadata neid laenuintresse, siis ma ütleksin, et küll ja küll. Sellepärast et nad lihtsalt on kõrgemad kui Rootsis-Soomes ja see ei ole loomulik, siin on kindlasti konkurents väga teretulnud. Aga veel kord, kui me räägime ülikasumi maksustamisest, mis on seotud euriboriga, siis ma küll ei ütleks, et see on põhjus, miks keegi võiks turule tulekust loobuda. Pigem see on eeldus, et suured tegijad võiksid siin investeerida töökohtade loomisse, R&D-sse, sellepärast et kui sa investeerid, sa kasumit ei teeni ja kasumimaksu ka ei maksa. Nii lihtne see on. Leedu on sellest juba väga-väga hästi aru saanud, sellepärast et Leedu nende suurte pankade kontorid on Eesti omadest suuremad. Ja see on fakt. Aitäh!

võis olla aastal 2023, siis, kui euribor hakkas kasvama. Meil oli suht pretsedenditu olukord, kus euribor oli päris pikalt väga madalal. madalal. Kui Keskerakond oli võimul, siis euribor oli miinuses. See ei ole Keskerakonna teene selles mõttes, et lihtsalt niimoodi sattus. Ja miinust maksustada – noh, see on midagi sellist, mida praegune koalitsioon üritab teha, aga me näeme majandustulemustest, et see väga ei õnnestu. Kui raha pole, siis sealt midagi väga kätte ei saa. Nii et Keskerakond ei ole seda ettepanekut teinud, lihtsalt niimoodi sattus, meie valitsemisajal majandus kasvas ja euribor oli kas null või seal lähedal, kas allpool või veidi ülespool. Sealt ei olnud midagi võtta kahjuks. Head kolleegid! Kuna on tegemist otsuse eelnõuga, siis on kummalegi ettekandjale üks küsimus.

sellistele eelnõudele vastu hääletavad.Aga meil oli eile rahandusminister siin rääkimas maksudest ja oli teemaks ka pangamaks. Jürgen Ligi ütles, et tema on finantssektoris, panga nõukogu liige, ta mainis, et see, mis toimub Leedu panganduses, seal pangamaks ei ole neile hästi mõjunud, see piirab nende laenutegevust, nende investeeringuid pangandussektorisse. Tegelikult ju samamoodi kõik uued maksud piiravad meil ka praegu tavainimeste ostuvõimet ja investeeringuid tulevikku. Kas teil on infot Jürgen Ligi väidete kohta või kas teile ei tundu nagu ka mulle, et meie rahandusminister esineb pankade advokaadi rollis, kuna ta on ka ise pikka aega olnud finantssektori liige? hea Anastassia, see on rohkem küsimus sulle kui korruptsioonivastase komisjoni esinaisele. See on kahtlemata intrigeeriv küsimus. Aga omalt poolt ma ma mõtlen, et tasub küsida rahandusministri käest, millel need väited põhinevad, sellepärast et, veel kord, Leedu nende Skandinaavia pankade peakontorid on suuremad kui Eesti omad. Keegi ei ole sealt lahkunud. See, et keegi ütleb, et midagi seal pigistab, maksud piiravad ja nii edasi, seda ma täiesti usun. Ma arvan, et iga inimene räägib seda, et kui minna minna miljardäri juurde, siis ta võib olla ka ütleb, et maksud nagu teda piiravad ja pigistavad. Aga reaalselt, ma arvan, see väga suurt kahju talle ei tekita. Aga pensionär, üksikema, maal elav inimene, tema puhul on üks lisaeuro tõepoolest väga oluline, nagu hea Annely ütles, et pensionär tegelikult ei pane tähele, kui ta iga kuu maksab 15 eurot rohkem. Tema paneb tähele. See, kas Skandinaavia pank Leedus paneb seda tähele, selles ma sügavalt kahtlen. Ma omalt poolt küsin rahandusministri käest, millel need väited põhinevad peale tema sisetunde. Me teame, et Jürgenil on väga suur empaatiavõime ja ta lihtsalt tunneb seda muret, mis kumab nõukogude koosolekutel. Aga fakte on vaja ja nendele kindlasti võiks otsa vaadata. Evelin Evelin Poolamets, palun! Aitäh, lugupeetud istungi juhataja! Hea ettekandja! Esmalt ma toetan seda, sest ajutine solidaarsusmaks euribori tõusu ajal on väga mõistlik meede, kuna see aitab suunata osa pangandussektori kasumist tagasi ühiskonda. Aga minu küsimus puudutab kolleeg Sõerdi küsimust, et selle seadusega ollakse justkui hiljaks jäänud. Kas oleks võimalik luua selline eelnõu, kus arvestatakse seda olukorda, et euribor mingist protsendist,

kui pangad langevad kahjumisse ja, tõepoolest, majandustsükli erinevates osades võib erinevaid asju juhtuda, siis see tasaarveldatakse tuleviku kasumiga ja pangad rohkem ei maksa. Sellepärast et tõepoolest oleks väga ebaõiglane, kui heal ajal me pankade käest võtame raha ja raskel ajal [ütleme, et] saage ise hakkama. See oli väga õige tähelepanek. Tõepoolest me ei räägi mingist müstilisest kasumist, mida keegi teenib. See on raha, mis on pärit inimeste taskust, ja kui me pool sellest rahast, tegelikult vähem kui pool sellest rahast tagastame inimestele maksude vähendamisega, investeeringutega ja nii edasi, siis see on õiglane. See ei ole mitte mingisugune pankade röövimine, vaid see on lihtsalt ebaõigluse kompenseerimine, selle ebaõigluse, mis praegu aset leiab. Jah tõepoolest, nagu ma olen ka varem öelnud, juhul kui see ettepanek läheb läbi, siis valitsus teeb

kui me vaatame teiste riikide kogemust, siis midagi hullu nende pankadega pole juhtunud, ja ma olen täiesti kindel, et ei juhtu ka Eestis. Nii et aitäh toetuse eest. Ma olen täiesti kindel, et varem või hiljem ka sotsiaaldemokraadid murduvad ja siis võib-olla hakkab see pall see pall veerema. Sinna võib-olla on aega, 15 minutit või 20. Nii. Kas on veel küsimusi? Ikka on. Kalle Grünthal, palun! Aitäh, lugupeetud istungi juhataja! Hea ettekandja! Minu meelest Anastassia avas siin tegelikult väga olulise ukse

Ja küsimus on selles, et kui sa viitasid tema eelnevale tegevusele kuskil pankade juhtimises või kontrollis ja praegu, olles rahandusminister, vaidleb sellele asjale vastu, siis küsimus ei ole võib-olla nii palju korruptsioonis, aga küsimus võib olla huvide konfliktis, mis on tegelikult asi, mida, ütleme, sellist ametit pidada isik praegu ei saaks. Sest tema väljaütlemised konkreetselt seonduvad huvide konfliktiga. Teie arvamus. Aitäh,

Ja nagu ka Andrus Ansip on korduvalt viidanud, Reformierakonna rahandusministrid ei saa oma tööga hakkama. Mis puudutab huvide konflikti, siis sa ilmselt tead, et korruptsioonivastase erikomisjoni pädevus ei ole

sulle, teistele Riigikogu liikmetele tundub, et seal võib olla probleem, siis selline arutelu kindlasti oleks võib-olla selline lisainfo, et aru saada, millel üks või teine otsus põhineb. Aga noh, Jürgen Ligi ei olnud rahandusminister siis, kui Kaja Kallas lubas pankadele, et nende

Kindlasti on see mingisugune laiem pilt, mis põhjustab seda, mis me tänases Eesti ühiskonnas näeme. Aitäh! Mina ei ole Aitäh, austatud eesistuja! Hea ettekandja! Ma püüdsin ajakirjandusest, meediast leida mingisugust sisulist argumenti selle pankade erakorralise kasumi maksustamise vastu, kahjuks midagi ei leidnud. Ma noppisin sealt välja ühe ainult Eesti 200-lasest majandusministri Tiit Riisalo ütluse, justkui erakorralise kasumi maksustamine kahjustaks Eesti ettevõtlust ja majanduskeskkonda laiemalt. Loomulikult ta sihukestele väidetele mingisugust

selles mõttes kindlasti nõustun härra Riisaloga, et iga selline uus maks ongi halb, maksudega mängimine kahjustab majandust. Aga kui me vaatame praegust pilti, vaatame neid makse, mida me oleme muutnud siin, noh, mitte meie sinuga, vaid Riigikogu enamushäältega, siis see on küll väga silmakirjalik, et konkreetselt see maks maks hirmutab ettevõtjaid. Ja siis kõik ülejäänud teised asjad, et nendega on kõik korras, tulumaks, käibemaks, igasugused lisakasumimaksud, toetuste vähendamised ja nii edasi ja nii edasi, see kõik on täiesti stabiilne majanduskeskkond ja siis tuleb pangamaks ja siis kõik põgenevad Eestist. See on minu hinnangul väga vähe tõenäoline. Varro Varro Vooglaid, palun! Suur tänu! Ma olen loomulikult teiega nõus, et see pangamaks tulnuks kehtestada, sellepärast et pankadel ei ole mitte mingit õigust sellist meeletult suurt raha Eestist kokku korjata ja kasumina minema viia, nad ei ole seda kuidagi oma tööga välja teeninud. Aga kas teie nägemuses oleks pangamaks pidanud olema kehtestatud ka sellisel viisil, et pankadel oleks olnud lihtne sellest maksustamise kohustusest või maksu tasumise kohustusest pääseda, lihtsalt makstes rohkem inimestele välja hoiuseintressidena? Minu teada, toona, kui ma süvenesin Leedusse, täpselt nii tehti: maksustamisele kuulub üksnes see osa, mis osutub kasumiks pärast seda, kui kõik intressid ja muud on välja makstud. Ehk kui euribori tõusuga proportsionaalselt oleks tõstetud hoiuseintresse,

hoiused, madalamad laenuintressid, nagu siin viidati, vaid kui nad oleksid näiteks Rootsi tasemel, siis see juba vähendaks pankade kasumit ja investeeringuid Eesti kontoritesse, ja inimeste palkamine siin, mitte Leedus, vähendab kasumit, sellepärast et sa pead neile palka maksma; igasugused

Nii et selles mõttes jah, hea kolleeg Aivar ütles, et selle eelnõuga me oleme hiljaks jäänud, no esiteks parem hilja kui mitte kunagi. Ja teiseks, kui me satume olukorda, kus

mille me võiksime siin täna käivitada. Suur tänu! Teile rohkem küsimusi ei ole.Nüüd on võimalus kuulata arutelu rahanduskomisjonis ja seal langetatud otsuseid. Palun Riigikogu kõnetooli hea kolleegi Aivar Sõerdi, rahanduskomisjoni liikme.

Ja siis, veel kord, eelnõuga tehakse valitsusele ettepanek töötada välja seaduseelnõu, millega kehtestatakse ajutine solidaarsusmaks Eesti pangandussektorile aastateks 2025–2027. Komisjon langetas konsensuslikud otsused: teha ettepanek võtta eelnõu täiskogu päevakorda 22. oktoobril ja määrata juhtivkomisjoni esindajaks Aivar Sõerd. Riigikogu otsuse eelnõu 487 vastuvõtmiseks on vajalik Riigikogu koosseisu häälteenamus. Siis ma annan ülevaate ka komisjoni 17. septembri istungil toimunud arutelust. See oli viies päevakorrapunkt, kui me seda eelnõu arutasime. Eelnõu algatajate esindaja Andrei Korobeinik siis rääkis meile, et antud hetkel on eelnõu sobilik, sest valitsus taastas firmade kasumimaksu. Räägitakse sektorist, kus kasum ei sõltu lisandväärtusest, vaid eeskätt euribori hetkeseisust. On olnud aastaid, kus pangad teenivad tunduvalt rohkem kui näiteks kasiinod või loteriikorraldajad. On võimalik leida kuni pool miljardit aastas. Leedu pangamaks on olnud edukas, arvas eelnõu esitajate esindaja. Ja Eesti olevat ainus Balti riik, kus ei ole pangamaksu.

teha ettepanek võtta eelnõu täiskogu päevakorda 22. oktoobril, otsus oli konsensuslik, ja teiseks määrata juhtivkomisjoni esindajaks siinkõneleja, see otsus oli ka konsensuslik. Tänan tähelepanu eest!

Leedu majanduses euribori osa oli selgelt väiksem ja oli rohkem fikseeritud lepinguid ja ka majanduse üldine laenukoormus oli madalam, siis Eesti majanduses euribori mõju oli selgelt suurem ja objektiivselt suurem, mis puudutab kulu nende laenude teenindamiseks. Selle tõttu ka ei saa Leedut ja Eestita priorivõrrelda mõju mõttes, et nad on midagi justkui paremini teinud. Ja teiseks see, et et kui pankasid lihtsalt piiritult maksustada, kas siis ei võiks juhtuda seesama asi, mis tavaliselt juhtub, et klientide käest korjatakse see raha tegelikult tagasi ja see läheb ühiskonnale lõppkokkuvõttes kallimaks. Kas te oskate seda kommenteerida? Austatud küsija! Ma pean möönma, et ma olen siin komisjonipoolne ettekandja ja komisjoni arutelu piirdus sellega, et eelnõu esindaja seda eelnõu lühidalt tutvustas ja sellega meil see sellega meil see komisjoni käsitlus piirdus. Aga selguse huvides, küll ma kuulsin seda küsimust ka siin enne saalis, erinevus Eesti ja Leedu majanduskeskkonnaga on küll selline, et meil on euriborist sõltuvat laenumahtu rohkem kui Leedus. Kui rahapoliitika intressid langevad ja sellega koos ka euribor, siis tähendab see seda, et euribori langus positiivses mõttes mõjutab meie majandust rohkem kui näiteks Leedut, kus euriboriga seotud laene on vähem meiega võrreldes. Tõepoolest, lõppkokkuvõttes jah kliendid maksavad ju kinni need maksud, mis on teenuseosutaja või kauba müüja hinna sisse pannud. Lõppkokkuvõttes ikkagi tarbija on see, kes kõik kinni maksab.

see, et meil on rohkem euriboriga seotud laene, tähendab ju seda, et see kasumimaks toob meile protsentuaalselt rohkem raha sisse, kui see Leedus tegi, eks ole, sest meil on lihtsalt rohkem seda kasumit tänu eurobori kasvule. Ja teiseks, millel põhineb sinu väide, et tarbija maksab selle pangateenuste hinna tõusu kaudu kinni? Kui me vaatame Rootsit, kus on palgamaks kõrgem ja ka pankade kasumimaks kõrgem, siis intressid on seal madalamad, kuigi kliendi käitumine on täpselt sama, mis Eestis. Kuidas te seda paradoksi seletate? Miks seal tarbija seda mitte lihtsalt kinni ei maksa, vaid ka võidab sellest, et seal on kõrgem kasumimaks? Jah. Ei, mul sellist võrdlust detailselt, mis puudutab nüüd intressitasemeid erinevate riikide vahel, sellist võrdlust mul siin käepärast küll ei ole. Jah, muidugi, eks konkurentsiolukord ongi riikides erinev ja majanduskeskkond on erinev. küsimuse alguse juurde tulles, et kui meil on euriborist sõltuvaid laenusid suhteliselt rohkem Leeduga võrreldes, et et meil siis on pangad teeninud selle pealt nagu rohkem tulu. Aga tegelikult, kui te vaataksite kas või maksutulude laekumise andmeid sellel aastal või eelmisel aastal võrdluses 2022. aastaga näiteks, siis just pankade avansilised maksed on mitmekordistunud. Mitmekordistunud! Hiljuti tulid ju meile, rahanduskomisjoni liikmetele, kõigile, augusti seisuga tulumaksu laekumised. Kui üldine maksutulu laekumine on meil augusti lõpu seisuga 64% eelarvest, siis juriidilise isiku tulumaksu on laekunud 80% eelarvest ehk üle prognoosi. Ja seda on suuresti just toetanud erasektori kasumi jaotus. jaotus. Meile saadetud analüüsis ei ole küll eraldi krediidi, eraldi numbrit välja toodud, aga sellest üheksa kuu laekumiste graafikust võib näha, et kõigepealt jaotatud kasumi, kasumi jaotamiselt laekunud tulumaks on olnud rekordiline, kõige kiiremini ja kõige paremini laekuv maksutulu liik sel aastal. Ja graafikutest saab välja lugeda, et näiteks juuli, noh, juuli on üldse rekordiline, juulis makstakse kõige rohkem dividende, seal on pool, pool on krediidiasutuste tulumaks. Ja aprillis ja teistel kuudel on ka. see kõik peegeldub maksutulude laekumises. Ja tegelikult meil pangad maksavad pangamaksu. Seesama avansiline tulumaks 14%, mida praegu eranditult teised … Teised ettevõtted maksavad ju tulumaksu jaotatud kasumilt, aga pangad maksavad teenitud kasumilt. Ja see tõuseb järgmisel aastal 18%-le. Nii et see kõik … Suuremad teenitud tulud ja suuremad kasumid – need on ka korralikult maksustatud.

ma küsin selles võtmes, et vaadake, Leedu tegi seda, aga kas me võime olla kindlad, et nüüd seda, et Leedu tegi, et Eesti tarbija ei maksa seda kinni, kuna Eesti seda ei teinud, et siis Eesti inimesed ja ettevõtted ja kogu majandus maksab ka selle kinni, et leedukad selle pangamaksu tegid? Sest reaalsus ju on see, et Leedus majandus kasvab, kasvab, Leedus lähevad asjad paremini, aga meil kõik asjad lähevad allamäge. Tegelikult see, et leedukad oma pangamaksu tegid ja neil läheb hästi, käib tegelikult meie arvelt, sest meie seda ei teinud. Austatud küsija! Kõigepealt ma korrigeerin ära selle väite, mis te siin esitasite, just nagu ma oleks öelnud, et kuna tarbijad maksavad teenuse kinni, et siis ei saa seda maksu kehtestada. Sellist asja ma pole küll kunagi öelnud, et selleks, et vastuargumendid sellele niinimetatud pangamaksule. Kuigi nagu ma ütlesin, meil on pangamaks tegelikult, aga no see selleks. Aga sellele eelnõule vastuargumendiks on ikkagi see, et maksustamine ei saa olla üles ehitatud või tingitud ajutiselt soodsast konjunktuurist. Lisaks pangandusele võib ju majandusvaldkonnast välja tuua ka teisi sektoreid, kellel kellel tekib ajutiselt väga soodne konjunktuur, aga see ei tähenda seda, et riik peaks kohe maksukirvega kallale minema. See on üks argument, aga ma ei hakka siin pikalt teisi argumente käsitlema. Vastuseks sellele Leedu võrdlusele. Ma võtsin välja, just siin ERR-i portaalis ilmus mõned päevad tagasi SEB Panga, Leedu SEB panga peaanalüütiku Tadas Povilauskase tehtud usutlus. Ja vaat siin käsitleb, ütleme, inimene, ekspertanalüütik, kes on kohapeal, tunneb olusid, tema räägib siin sellest Leedu pangamaksu kogemusest. Ja ta tõepoolest jah, ta ütleb, et otsest mõju seni selle pangamaksul Leedu äridele ja majapidamistele, kui vaadata laenude andmist, siis otsest mõju palju tunda ei ole. Laenude andmine Leedus ka kasvab kiires tempos, aga negatiivne mõju seisab selles, et kui me räägime Leedu atraktiivsusest välisinvestoritele, siis ilmselgelt on suhtumine Eestisse soodsam, eriti finantsinvestorite seas. Nad näevad, et Eestis käsitletakse kasumi hüppelist kasvu normaalse ärikorrana ja ei ole vaja erakorralist kasumit ära võtta. Leedu puhul näevad investorid, et kui sa teenid üle keskmise ja kasum kasvab hüppeliselt, siis võib juhtuda, et valitsus võtab erakorralise kasumi riigieelarvesse. Välisinvestorid näevad, mis toimub, nad hindavad seda, mis toimub, ja kui nad tulevikus valivad, milline riik võiks olla parim investeerimise alustamiseks Balti riikides, siis Eesti asetseb selles nimekirjas kõrgemal, võrreldes Läti ja Leeduga. Seda rääkis hiljuti, mõned päevad tagasi ERR-i reporterile Leedu SEB panga peaanalüütik. Ma vabandan, võtan korra ühe protseduurilise Anastassialt. Või on kogemata läinud sul käsi? Aitäh! Siin rahanduskomisjoni liige, kui ta tegi ettekande, ütles, et rahanduskomisjonis arutelu ei toimunud, aga samas meile siin loeti ette väga pikk

seisukohad on olnud teema- ja asjakohaseid ja sellega seotud, mistõttu ma ei näe küll ühtegi põhjust nagu piirata. Nüüd te jällegi tahate, et oleks vaikus, siis te ütlete, et debatti ei toimu, midagi rääkida ei lubata. Ma olen igal juhul seda meelt, et siiamaale see debatt olnud igati asjakohane.Te tegelikult ei tohiks siis isegi küsida midagi Aivari käest, sellepärast et arutelu ei toimunud. Kuidas te saate küsida? Aivar ei saa ju vastata, sellepärast et komisjonis arutelu ei olnud. Siis te peaksite oma küsimused maha võtma, aga te kangesti tahate küsida, järelikult te ootate ja soovite seda debatti.Andrei Andrei Korobeinik, kas pult ei tööta? Meil oli see, et kui käsi on püsti, siis on mingi tehniline probleem. Äkki virgats saab aidata teid? Sina saad! Tõepoolest, ma veel kord see on suurepärane, et Aivar tuleb ja vastab küsimustele selle kohta, mida komisjonis ei toimunud. Aga kuidas sina kui istungi juhataja hindad seda olukorda, kus hea kolleeg Aivar, olles rahanduskomisjonipoolne ettekandja, võtab välja mingisuguse ERR-i artikli väljatrüki lausa kaasa? Kas ta siis tõepoolest niimoodi pahatahtlikult tuleb ja kavatseb rääkida muudest asjadest olukorras, kus ta on pelgalt komisjonipoolne ettekandja? Ja kui mitte, siis mis sa arvad, miks ta selle väljatrüki kaasa võtab? Aivar on alati väga põhjalik oma ettekannetes. Tema kasutab väga erinevat materjali: eksperte, ajakirjandust, kindlasti oma kolleegide seisukohti, kindlasti on ta ka teie seisukohtadega tutvunud. Nii et Aivar on alati väga põhjalik ja selles mõttes ei ole siin midagi erakordset,

Eesti 200 ilmselgelt pangamaksu ei toeta, selles osas on meil kõigil nagu üks mõte. Aga mida me tegema peaksime, et meil sellist…, või kui see sektor veel areneks võib-olla ja läbi selle saaksime luua paremaid tingimusi kõigi osapoolte

Rootsi kapitalil põhinevad kommertspangad, on kohalikul kapitalil, et konkurentsi tihendada, noh, see on pikk jutt ja see väljub selle eelnõu raamidest muidugi ja ei ole otseselt sellega

millised on regulatsioonid ja piirangud turule tulekul ja tingimused selleks. Kõik see on keerulisem ja suurem teema. Muidugi võiks

Rain Epler, palun! Aitäh, härra eesistuja! Hea ettekandja! Ma kõigepealt sissejuhatuseks ütlen, et kuigi tõesti võib aru saada, et sa ettekavatsetult tulid siia niimoodi, et rääkida teemast laiemalt, siis mina olengi alati soovinud, et me saaksime rääkida ka laiemalt, mitte ei piirdutaks ainult vastustega, et komisjonis ei arutatud. Ma loodan,

viib selle tagasi nendesse debattidesse, mis meil siin viimasel ajal on olnud rahandusminister Jürgen Ligiga. Vot tema eile ütles, et ei maksaks uskuda neid eksperte, kes on kellegi palgal, näiteks mõne panga palgal, ja siis laulavad seda laulu, mida tööandja käsib laulda. Kuidas sa selles valguses hindad selle Leedu SEB Panga analüütiku

Ma tahaksin küll siinkohal korrigeerida. Üldiselt panga analüütikud omavad parimat ekspertiisi

Sama pangakontserni analüütikud Leedus ja Lätis kindlasti on sama heal tasemel. Aga meil tuleb peale … Kui mina oma selle komisjoni arutelu ülevaate lõpetan, siin tuleb läbirääkimiste voor ilmselt ja siis saab neid muljeid, igaüks saab oma muljeid ja oma hinnanguid siis täpsemalt esitada. Austatud esitada. Suur tänu! No selle viimatise mõttevahetuse peale mulle meenus USA ajakirjaniku Upton Sinclairi selline ütlus: "It is difficult to get a man to understand something when his salary depends on his not understanding it." Kiire tõlge võiks see olla sellesama SEB analüütiku kohta: "On väga raske saavutada, et ta saaks millestki aru, kui tema mitte arusaamine sellest on eelduseks tema järgmise palga laekumisele." Selliste inimeste seisukohti pangamaksu põhjendatuse või mitte põhjendatuse selgitamiseks ei ole siin tõesti mõtet tsiteerima hakata, sellest me võiksime kõik aru saada.Aga minu küsimus teile seisneb hoopis selles, et see, mis 2024. aastal, 2023. aastal aset leidis oli ikkagi ilmselge röövimine, riisumine. Varasemal aastal oli pankade kasum olnudcircapool miljardit, siis järgmiseks aastaks, ilma et oleks mingit innovatsiooni või omapoolset pingutust andnud, kasvas seecircamiljardini. Mu küsimus teile on see, kas riigil on kohustus kaitsta omaenda rahvast riisumise eest. Ja kui on, siis kas see on vähem oluline eesmärk, kui tagada investoritele atraktiivsus? Suur

ja nimetada seda riisumiseks. No see on ilmselge liialdus minu arvates. Ja veel kord, pangad maksavadki teistmoodi tulumaksu kui ülejäänud majandussektor või majandusvaldkonnad ja see peegeldub ka maksutulude laekumises. Ma siin põgusalt mainisin, et kui vaadata selle aasta maksutulude laekumisi ja eelmise aasta maksutulude laekumisi, siis pankade pankade kasumitelt kogutav avansiline tulumaks on kasvanud kordades. Ja suure osa ka eelmise aasta ja tänavuse aasta kasumimaksu või ettevõtte tulumaksu suurenenud laekumistest, üle prognoosi ulatuvatest laekumistest, suure osa sellest annabki pankade avansiline tulumaks. Aitäh, härra eesistuja! Ja tänan teid ka, härra ettekandja, sellise meeldiva sisulise diskussiooni eest! Aga mu küsimus on selline. Nagu te teate, pankade erakorraline maksustamine erijuhtudel on täiesti reeglipärane. Võib-olla on märgiline see, et 1980 kehtestas Briti valitsus tagasiulatuva solidaarsusmaksu pankadele.

selle pangamaksu. Ja ilmselt mitte keegi ei kahtle, et sealne nii majanduskeskkond kui majanduskasv on järsult järsult paremad kui Eestis. Millega te seda seletaksite? Aitäh, see küsimus läheb muidugi meie komisjoni arutelust mööda. Aga nii palju peab ikkagi siin siin seda asja selgitama, et kui me räägime Leedu ja Eesti majanduse võrdlusest, siis noh, ütleme, maksukeskkond tervikuna on üks aspekte ja pangamaks on veel väiksem osa sellest. On palju teisi tegureid. Kõigepealt lähiturud: meie oleme seotud Skandinaavia turgudega, Soome ja Rootsiga. Soome majanduses ei ole kerge, Soome majanduses on sama keeruline olukord.

Leedu majandus on rohkem seotud Poola majandusega.Siis seesama eespool mainitud sõltuvus euriborist. Kui euriboriga seotud laenude osakaal on meil suurem kui Leedus, siis ajal, kui euribor tõuseb, euribori negatiivne mõju on meile suurem, aga kui euribor langema hakkab, siis jällegi meie võidame sellest

ka taandada ei saa. Kuigi jah, ma möönan, et maksustamisel on väga suur mõju. Ja ega me ei tea veel, Leedu pangamaksu negatiivsemad aspektid võivad avalduda alles kunagi hiljem. Evelin Poolamets, palun! Aitäh, austatud aseesimees! Austatud ettekandja! Minu küsimus tõukub teie enda tähelepanekust, et eelnõu on lootusetult hiljaks jäänud ja tagasiulatuvalt kasumit maksustada ei saa, maksustada saab eelseisvaid kasumeid. Samas oleme me täna olukorras, kus ühiskond tajub väga suurt ebaõiglust, mille tulemusel me täna ka seda otsuse eelnõu arutame. Aga kas te näete võimalusi, et tulevikus võiks kõnealuseid olukordi ennetada ja euribori äkilisest tõusust saadavaid kasumeid saaks siiski maksustada? Aitäh,

lähtume ikkagi reaalsusest, praegu lähivaadeldavas tulevikus prognoosid ei näita euribori kasvu. Vastupidi, prognoosid on üsna suures konsensuses, erinevused on lihtsalt, kui kiiresti see langus on, aga prognoosid näitavad, et euribor langeb nähtavas lähitulevikus. Ja vot seesama mõttekäik, et vaadates tulevikku, et kui kuskil Mitte euribori muutus ei tähenda soodsat konjunktuuri. Soodsat konjunktuuri võivad põhjustada ka mitmesugused muud asjaolud majanduses. Maksustamist ei saa üles ehitada selliselt, et kui kuskil kuskil sektoris tekib ajutiselt soodne konjunktuur, siis kohe riik reageerib maksumeetmetega. Nii need asjad ikkagi ei peaks käima. Ja pealegi, soodsale konjunktuurile pahatihti, majandusajalugu näitab, et soodsale konjunktuurile järgnevad kehvemad ajad. Nüüd see see aspekt, mis puudutab seda hiljaks jäämist. Tegelikult ma juhtisin tähelepanu sellele, et need pankade suuremad kasumid jäävad eelseisvate, või ütleme, minevikku juba, eelmisesse ja üle-eelmisesse aastasse, ja tõepoolest, tagasiulatuvalt neid ju kuidagi maksustada ei saa. Praegu Praegu ikkagi, kui me vaatame, ütleme, perspektiivi panganduses, siis siis pigem võiks ju välja tuua hoopis selle, et pangad on kaasanud kaasanud klientide hoiuseid, need võivad olla ka päris pikaajalised, ja sealt on kokku lepitud päris kõrged intressid, mida pank peab oma klientidele maksma. Ühesõnaga, panga kulubaas pigem kasvab, aga samas euriborist tingitud tulu on languses. Ja ega me ei tea mis hakkab juhtuma laenudega üldiselt. Kui ikkagi laenukahjumid suurenevad, siis see omakorda tekitab pangale kahjumeid. Aitäh selle

pankasid maksustada, selleks et nad saaksid kindlust, et Eesti ei võta neilt raha ära, kui neil tekib erakorraline kasum. Aga ise te ütlesite ka, et pärast soodsat konjunktuuri võib tekkida ebasoodne konjunktuur. Minu küsimus on see, et kas nüüd ebasoodsa konjunktuuri ajal maksude tegemine Eesti rahvale, Eesti inimestele on põhjendatud

Ma pean küll kolleegi täpsustama, et läbirääkimistel saavad osaleda üksnes fraktsioonid, nii et selles mõttes päris kõigil seda võimalust ei ole, aga praegu on võimalus veel oma fraktsioonipoolsele ettekandjale oma sõnum kaasa anda.Lauri Laats, palun! Aitäh, hea istungi juhataja ja ettekandja! Teate, hea kolleeg, ma pean teile komplimendi tegema. Teie vastused on selged ja arusaadavad ja peab tunnistama, et palju arusaadavamad kui praegusel rahandusministril. Ma tahaks ikkagi tõstatada selle intresside küsimuse. Kui vaadata ka Skandinaavia turgu, siis tegelikult kas või eluasemelaenu intressid on seal madalamad. Samas, kuulates ka meie kommertspankade nii-öelda välja öeldut, siis meil selle maksedistsipliiniga, vähemalt arvestades ka praegu halba majanduse olukorda, väga suuri probleeme ei ole. Ehk siis ta on sarnane Skandinaavia maksedistsipliiniga. Aga miks siis ikkagi meie pangad meie inimestelt võtavad rohkem Ja ühe väite osas, mis siin ka Jürgen Ligi vist eelmine nädal ütles, et tema on küll rahul, kui tarbimismaksud on suuremas osakaalus, kui me räägime riigieelarve täitmisest. Ehk 41% maksutuludest on meil tarbimismaksud, kogu maksudest. Kuidas sa seda kommenteerid? Jah, seda finantssektori põhjalikumat analüüsi ja teiste riikide võrdlusi te

Aga muidugi rahanduskomisjon arutab neid teemasid ka, ka finantssektori olukorda. Meil regulaarselt toimuvad pangaliiduga arutelud ja Eesti Pangaga on arutelud, kus me käsitleme finantssektori

Aitäh, lugupeetud juhataja! Hea ettekandja! Leedus tehti see pankade erakorraline kasumimaks ära, nüüd on tulemused käes ja tulemused pole üldse mitte halvad, nagu Leedu analüütikud räägivad. Tegelikult mingit negatiivset mõju laenudele ja pangateenustele pole olnud. Eestis ka ju hirmutati, et kui me teeme selle pangamaksu, siis enam laenu ei saa ja mis kõik sada hirmsat asja juhtuma hakkab. Tegelikult pole Leedus midagi sellist juhtunud. Ja kas te olete minuga nõus, et tegelikult Eestis selle fooni loomine, ühiskondliku fooni loomine oli ikkagi üsna ebaõnnestunud selle pangamaksu suhtes. Leedus me näeme tegelikult praktiliselt, et see lahendus toimib. Ainus mõju on olnud see, et riigieelarve on saanud märkimisväärselt täiendust Leedus selle kasumimaksust laekunud rahade arvelt. Kas te olete minuga nõus, et tegelikult see nii-öelda paanika tekitamine, kuidas pangad kohe pankrotti lähevad või neil läheb väga raskeks, tegelikult on olnud ülepingutatud Eestis? Leedus me näeme, et kõik on korras tegelikult. Aitäh, Jaa, no ega ikka ei ole teie mõttekäiguga nõus. Ega me ei tea ka, millised selle pangamaksu eksperimendi negatiivsemad aspektid avalduvad kunagi hiljem. Ja kõige suurem oht ongi see, et see negatiivne mõju tulenebki konkreetse riigi, Leedu atraktiivsusest välisinvestorite silmis. Välisinvestorid ikkagi vaatavad, et on maksurisk, võib-olla ka tulevikus, kui riik hakkab selliseid maksueksperimente tegema, välisinvestoreid võib see ikkagi eemale peletada. Ja seda rääkis mitte minu poolt viidatud Leedu panga peaanalüütik, aga seda on rääkinud ka Leedu keskpank. Ja muidugi üldiselt, ega sõltumata sellest pangamaksust, jah, selles mõttes on küll nii jah, et ega laenu ikka võetakse ja laenumahud ka kasvavad, kuna majanduskonjunktuur paraneb, euribor langeb. See soodustab ka laenuvõtmist ja laenu kasvu ja investeeringuid majandusse. Seal on hästi palju aspekte, mida kõike tuleb arvestada, kui me räägime sellest Leedu kogemusest. Jaa, Suur tänu, hea kolleeg! Rohkem teile küsimusi ei ole. Head kolleegid, informeerin teid, et on laekunud taotlus Eesti Reformierakonna fraktsioonilt pikendada tänast istungit kuni päevakorra ammendumiseni, kuid mitte kauem kui 14.00-ni. Ja on igati paslik, et kolleegid, Riigikogu liikmed saaksid oma tööaega planeerida, see hääletus ära teha. Nii et asume selle hääletuse ettevalmistamise juurde.

Eesti Reformierakonna fraktsiooni ettepaneku pikendada tänast istungit kuni päevakorra ammendumiseni, kuid mitte kauem kui 14.00-ni. Palun võtta seisukoht ja hääletada!

Selle ettepaneku poolt hääletas 44 Riigikogu liiget, vastu oli 12, erapooletuid 0. Ettepanek leidis toetust. Tänane istung on pikendatud kuni päevakorra ammendumiseni, kuid mitte kauem kui 14.00-ni.Avan

Kõigepealt sissejuhatuseks sellest pangamaksu teemast. Meie fraktsioon andis selle eelnõu sisse kusagil möödunud suvel ja mul on hea meel, et et leidub mõttekaaslasi, et keskerakondlased on tulnud mõttega kaasa. Ja tegelikult ka sotsid ühel hetkel päris aktiivselt otsustasid, et peaks pangamaksu tegema. Nüüd nad on tuletan meelde pildikest möödunud sügisest, natuke rohkem kui aasta tagasi, kui see pangamaksu võimaliku kehtestamise debatt oli alanud. Siis oli selline kõnekas pilt ajakirjanduses ja see paljusid inimesi puudutas ja näitas väga illustratiivselt, kuidas Eestis otsused sünnivad. Pankurid jalutasid Stenbocki majja, kohtusid seal toonase peaministri Kaja Kallasega, neil ei läinud sugugi kaua aega, minu arust oli see tunnike või isegi vähem, ja lahkusid sealt naeratavate nägudega ja lehvivate pintsaku hõlmadega enesekindlal sammul. Ja kohe peale seda teatas Kaja Kallas, et pangamaksu ei tule. Diil oli tehtud.Nüüd, koalitsiooni jutt on veidi vastuoluline ja see tuli välja ka siin selle debati käigus. Kui küsitakse nende käest, et igasugused maksude ja riigilõivude ja muude koormiste tõusud, eriti majanduslanguse ajal, võivad majanduslangust süvendada, pärsivad ettevõtlust Eestis ja nii edasi, siis öeldakse, et tuleb tõsta, sest eelarve tasakaal. Aga kui küsitakse, et tõstaks ka pankadele, ja meil on eeskujusid kas või siitsamast lähedalt Leedust, siis öeldakse, et ei saa tõsta. Tegelikult, nagu me Leedu näitel näeme, siis ka Eestis, kui vaadata neid numbreid, sadu miljoneid oleks võinud sealt teenida.Veidi ka sellest erakorralise kasumi tekkimisest pankadele. Rahandusminister Ligi siin eile puldist kiitis pankasid ja rääkis, küll hoiuseintressid olid vahepeal head ja tema teenis raha, nii et siiamaani siiamaani saab selle abil oma rahavoogusid juhtida. Aga tegelikult see pankade intressi tõus hoiustajatele ei käinud sugugi nii kiiresti, kui kandus euribori tõus üle laenuvõtjatele. Ja ma julgen öelda, et see pankade intressi tõstmine hoiustajale sai hoo sisse peale seda, kui see debatt teemal, et kehtestataks erakorralisele kasumile maks, elavaks läks ühiskonnas. Siis pankurid vaatasid, et nüüd tuleb midagi teha.Ja muidugi pankurite demagoogia tol ajal sellest, et ei saa ju niimoodi, et tagantjärele maksustatakse neid, kes on olnud tublimad või innovaatilisemad või midagi muud taolist – see ei vasta absoluutselt tõele. Pangad ise oma tegevuses küll mingit erilist tublidust ega innovaatilisust üles ei näidanud. Nad lihtsalt kandsid euribori tõusu momentaanselt üle laenuvõtjatele, aga ei kandnud seda üle hoiustajatele.Tegelikult tagasi tulles nüüd selle eelnõu juurde, mille meie esitasime rohkem kui aasta tagasi, siis selle eelnõu võiks jõustada sõltumata sellest, milline on euribori liikumise trend lähi- või keskpikas perspektiivis. Selle eelnõu mõte oli selline, et pankadel sisuliselt tekib valik. Kas kanda sellised erakorralised intressitõusud ja nendest tekkiv erakorraline tulu kohe üle ka hoiustajatele ja seega teenida sellist tavapärast kasumit. Ja ma pean teile ütlema, et pangad on Eestis kogu aeg korralikult kasumit teeninud, ka negatiivse euribori ajal. Või kui nad siiski otsustavad, et hoiustajatele intressitõus ei pea üle kanduma sama kiiresti kui laenuvõtjatele, siis sellisel juhul nende sellele erakorraliselt tekkinud kasumile rakenduks maks.Nii et ma siiski kutsun üles ka koalitsioonisaadikuid lõpetama demagoogia ja mõtlema sellele, et veidike seaduse abiga pankade mõtteviisi suunata. Aitäh! Aitäh! Eesti Keskerakonna fraktsiooni nimel Lauri Laats, palun! Aitäh, lugupeetud istungi juhataja! Head kolleegid! Head inimesed, kes jälgivad meid interneti vahendusel! Tõesti, täna on meil siin saalis väga hea eelnõu, mis on Keskerakonna fraktsiooni poolt esitatud, puudutab pangamaksu. Ja selge on see, et pangamaks on tunduvalt parem kui inimeste maksustamine läbi tarbimismaksude. Siin Rain juba ütles, tõi ütles, tõi välja, et tegelikult siin saalis on ju veelgi fraktsioone, kes seda eelnõu toetavad – on see siis EKRE, on need ka vist sotsiaaldemokraadid, aga nendest päris ei saa aru, mida nad ikkagi teevad, ükskord toetavad, teinekord mitte.

tarbimismakse, mis otseselt kõige rohkem mõjutavad väheste sissetulekutega inimesi, kindlasti ei ole nende programmi kohane. Aga miskipärast nad seda teevad ja miskipärast nad Reformierakonda ja nende poliitikat toetavad. Ma siiralt loodan, et see ei jää nende valijatele tähelepanu, kindlasti tähelepanu osutaks sellele ja ka oma valikud varsti teeks, kui selline võimalus tekib, kas 2025. või 2027. aasta valimistel. Pangamaks on tegelikult, ma arvan, selles mõttes hea maks, et ta ei võta ju kelleltki raha ebaõiglaselt ära. Kui me räägime viimasel ajal pankade tulust, siis see on erakorraliselt suurenenud kaks korda. Me räägime kogu sellest sektorist ja kõikidest meie erakapitalil põhinevatest pankadest. Ja mispärast nad seda kasumit on saanud? Väga lihtsal põhjusel, seda on siin juba üks kord ära mainitud: regulaator ehk siis Euroopa Keskpank tõstis euribori ja seoses sellega tõusid ka meie tarbijate, laenutarbijate maksud ehk osalus laenu teenindamisel. Ja see kõik on praegu läinud puhtalt pankade kasumi arvele. Loomulikult, solidaarselt võiks praegu pangad, arvestades ka üleüldist geopoliitilist olukorda, majanduslikku olukorda, tulla ühiskonnale appi ja ollagi ühiskonnaga solidaarsed. Seetõttu see pangamaks on tegelikult vajalik. Aga mis siis praegune valitsus teeb? Selle asemel, et kehtestada pangamaksu, on mindud hoopis teist teed pidi, on mindud inimeste taskute kallale ja on jõudsalt eelkõige tõstetud tarbimismakse. Me räägime aktsiisidest, me räägime käibemaksust, me räägime üleüldiselt nendest maksudest, mis tegelikult pärsivad sisemajandust ja sisetarbimist, ja see on tegelikult probleem. Kui sa ikkagi sisetarbimist vähendad, siis loomulikult see mõjutab üleüldiselt ka ettevõtluskeskkonda ja ka ettevõtteid. Minu arust on väga lühinägelik, nii nagu siin ka minu eelmine nädal või isegi see nädal rahandusminister ütles, et tegelikult, kui makse tõstetakse, siis ega see pankrotilaine nüüd küll … See ei ajenda pankrotilaine tekkimist. See päris tõsi ei ole, me saame väga hästi aru. Siin on 101 Riigikogu liiget, kes tegelikult suhtlevad oma valijatega, suhtlevad oma piirkonna ettevõtjatega ja see info on ju teil tegelikult olemas, millega praegu ettevõtjad … tegelevad ja kuidas nad tegelikult ju hakkama saavad. Ei ole see pilt ilus, ei ole see pilt hea. Ja vaatamata sellele ikkagi järjepidevalt siinsamas saalis koalitsiooni jõul võetakse Eesti riigis Eesti ettevõtjatele ja ka Eesti inimestele mitte kõige paremaid seadusi, lausa halvendavaid seadusi vastu. Selle üle on loomulikult väga kahju ja kurb on vaadata. Nii et viimane hetk veel, ma kutsun kõiki Riigikogu liikmeid kindlasti toetama seda seaduseelnõu ja tagama sellise solidaarse lähenemise kõigi meie inimeste suhtes. Aitäh! Suur tänu! Sellega sulgen läbirääkimised. Vabandust! Urmas Kruuse Eesti Reformierakonna fraktsiooni nimel.

Mulle diskussiooni mõttes meeldis Epleri seisukoht, kes toetab nagu laiemat diskussiooni, kuigi me teame seda, et võiks puldis ettekandjana käsitleda lühemat varianti komisjoni aruteludest.Aga mind väga häirib see toon, millega me seda eelnõu tegelikult menetleme ehk mida algatajad on minu arvates siia eelnõusse sisse kirjutanud. Ma võtan lahti selle, et me tahaksime 50% kasumist maksustada, võtame seletuskirja, loeme need read kokku, siis see on piinlikult ebaproportsionaalses vahekorras. Selle tõttu, kui vaadata kogu seda eelnõu, siis võiks ju öelda, et see eelnõu on pärit eelmisest sajandist ja tänasesse kultuuriruumi ei sobi. Aga mis mind häirib, on see, et me ei taha tajuda seda, et et ettevõtluse finantseerimine läbi panganduse on nagu doonorlus ja see on elupäästev. See tegelikult tähendab seda, et kui pangad on suutnud tegelikult ka meie ettevõtlust läbi perioodide, mitte ainult ühe aasta keskselt või kahe aasta keskselt, finantseerida, siis see on oluline mõju ka meie majanduskasvule.Ma saan aru ka sellest taustast, et ettekandjad oma sõnavõttudes mainisid seda, et sellega tahetakse parandada riigi rahandust. Aga tegelikult me peame arvestama ju sellega, et selle rahanduse parendamine ei tähenda ainult seda, et riigieelarve saab tasakaalu, vaid seda, et kogu majanduskeskkond oleks tervik, tulevikku vaatav ja jätkusuutlik. siin tuleb selgelt tunnistada seda, mida ka Leedu ekspert tegelikult oma negatiivses kommentaari osas välja tõi, et see annab väga selge signaali nendele investoritele, kes tulevikus siia tahaksid investeerida. Ja mis see näide oleks? See näide oleks lihtsalt see, et kui me võtame siia kõrvale näiteks põllumajandussektori, mis ühel aastal, 22. aastal oli päris heas seisus, teenis päris hästi, ja meile tundub siin Riigikogus, et nüüd on paras aeg nende käest ka midagi võtta, siis see lähenemine meie arvates ei ole loogiline.Ja teine, mis mind võib-olla natukene kurvaks teeb ja vajaks rohkem tähelepanu, sõltumata sellest, kas seda ütleb keegi siit puldist või väljastpoolt, on ikkagi arusaamatu, miks Eesti hoiustajad ei tahtnud läbi tähtajalise hoiuse teenida ja sealt seda sõna otseses mõttes panga kasumit vähendada, ise rohkem siis selles osas teenida. Ja see on üsna keeruline ja minul siiamaani vastust ei ole. Võib-olla teadlased ja eksperdid suudavad seda mingil hetkel adekvaatselt põhjendada. Aga see oli ilmselge, et me peaksime siit puldist rohkem kutsume üles seda, et kui inimestel on teenimisvõimalusi, siis kasutage, head inimesed, seda tegelikult ära. Ja siis me ei peaks arutama selle üle, et selleks, et inimene paremini teeniks, me peame ettevõtjaid selgelt selgelt rohkem selles osas maksustama. Ja 50% on muidugi päris ulmeline sõna otseses mõttes. Aga teine loogika, mida me oleme ju selles mõttes kuulnud, on seotud sellega, et tõepoolest, sõltuvalt riigi konkurentsivõimest ja ja majandustaustast ja osaliselt ka kultuuritaustast, sellest sõltubki see, millist tüüpi laene inimesed tegelikult kasutavad. Ja tuleb tunnistada seda, et eestlased olid mingil hetkel ja on panganduses kindlasti jätkuvalt euribori usku, mis tähendab seda, et me võiksime tinglikult öelda seda, et nad kasutavad kasutavad sellist ujuvat intressi, mis annaks kohe peegelduse siis majanduskeskkonnast. Ja teiselt poolt see, et üldiselt, kui me valime fikseeritud intressi, siis selline risk on psühholoogilises mõttes kindlasti maandatud, aga võib juhtuda, et see keskpikas perspektiivis läheb meile kallimaks maksma, aga annab sellise hea rahulolu. Ehk ilmselt, kui räägime pangandusest, siis kui mõnes teises riigis, olgu ta siis Rootsis, on üldised intressid madalamad, siis ka tähtajaline hoius ei saa olla väga-väga kõrge lähtuvalt sellest, et nad on omavahel proportsioonis, kui me ei räägi heategevusest selles mõttes, et mingi pank tuleb turule, tegutseb viis aastat ja siis on ta raha otsas. Aga ärme unustame ära, et see raha, mis sinna panka tuleb, on meie hoiustajate raha, olgu siis eraisikutena või majandusettevõtjatena. Selle tõttu ma tahtsin tähelepanu juhtida. Tahtsin tähelepanu juhtida sellele, et nendel aruteludel peaksime väga taktitundeliselt viitama ja arusaama sellest, et need on ühiskonnas kõik omavahel seotud ja see majanduse doonorlus on samamoodi oluline. Aga me ei saa ju jätta ka muljet kogu ühiskonnale siitsamast puldist rääkides, et pangad ühelt poolt ei ole läbi avansilise ühiskonda panustanud, ka seda, et see meil järgmisest aastast tõuseb. Ja prognoosi kohaselt väidetavalt võib see lisapanus ka eelarve olla ligi 30 miljonit. Eks me seda näe, kui palju seda täpselt tuleb. Ehk see hoiak iseenesest, et pangad saavad rohkem panustada läbi selle, et me oleme ühelt poolt Riigikogus teinud otsuseid ja teiselt poolt solidaarsusest, on igal juhul olemas. Nii et on väga keeruline leida võimalust, et et seda saalis objektiivselt toetada. Aitäh ettekandjale! Rohkem kõnesoove ei ole. Sulgen läbirääkimised.

juhin tähelepanu sellele, et eelnõu vastuvõtmiseks on vajalik Riigikogu koosseisu häälteenamus. Panen lõpphääletusele Eesti Keskerakonna fraktsiooni esitatud Riigikogu otsuse "Ettepaneku tegemine Vabariigi Valitsusele pangandussektori ajutise solidaarsusmaksu kehtestamise kohta" eelnõu 487 OE. Palun võtta seisukoht ja hääletada!

hääletas 19 Riigikogu liiget, vastu on 0, erapooletuid 0. Eelnõu 487 on tagasi lükatud. Läheme tänase teise päevakorrapunkti juurde, milleks on Vabariigi Valitsuse algatatud raamatupidamise seaduse muutmise ja sellest tulenevalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu 516 esimene lugemine. Ettekandjaks palun rahandusminister Jürgen Ligi.

ennekõike kestlikkusaruandluse direktiivist, mis on osa Euroopa Liidu rohelisest kokkuleppest. Tuletan meelde, et rohelise kokkuleppega ühines Eesti Jüri Ratase valitsuse ajal nii, et see on üle valitsuste kehtiv või toimuv protsess. Keskkonnasäästliku majandussüsteemi saab luua ainult kestlikkusteabe olemasolul. Selleks on vaja ülevaadet sellest, milline on ettevõtja tegevuse mõju keskkonnale ja ühiskonnale ning vastupidi. Ja kui kestlikkuse sisust rääkida, siis see puudutab ennekõike keskkonda, aga tegelikult ka sotsiaalset keskkonda ja juhtimist ja nende printsiipide aruandlusest on siin praegu jutt. Kõigepealt siis, eelnõuga sätestatakse kestlikkusteabe saamiseks vajaliku kestlikkusaruande koostamise kohustus, selle sisu ja vorminõuded. Edasi loetletakse raamatupidamiskohustuslaste ring, kellele hakkab kohalduma kestlikkusaruande esitamise kohustus. Sätestatakse kestlikkusaruandele audiitorkontrolli tegemise kohustus, muudetakse ettevõtjate määratlemise suuruskriteeriumid ning tõstetakse raamatupidamise aastaaruannete kohustusliku auditi ja ülevaatuse piirmäärasid. Kestlikkusaruanne saab olema majandusaasta aruande üks osa ja see esitatakse äriregistrile digitaalses masinloetavas vormis. Kestlikkusaruannet tuleb hakata esitama vastavuses Euroopa Komisjoni kehtestatud otsekohalduvate standarditega. Nendes standardites on kirjas reeglid, mida ettevõtja peab avalikustama oma keskkonna-, sotsiaal- ja juhtimisteemadega seotud oluliste mõjude, riskide ja võimaluste kohta. Standardid ei käsitle konkreetseid kriteeriume ega nõudeid, millega peab ettevõtja kestlikkusteave vastavuses olema. Ja seda aruannet tuleb hakata koostama ja avalikustama suurettevõtjatel, suurtel kontsernidel ja reguleeritud turgudel noteeritud äriühingutel, välja arvatud mikroettevõtted, kes on börsil. Kestlikkusaruande võivad koostada ja avaldada ka ettevõtjad, kellel puudub sellekohane kohustus. Kestlikkusaruande kohustusega ettevõtja kestlikkusaruande audiitorkontroll on kohustuslik. Audiitorkontroll on vajalik selleks, et tagada koostatud ja avalikustatud teabe usaldusväärsus. Vabatahtlikult koostatud aruandele ei pea audiitorkontrolli tegema. Eelnõuga tõstetakse ka raamatupidamisaruande kohustusliku auditi ja ülevaatuse piirmääru. See on siseriiklik vajadus. Piirmäärade tõstmise suhtarv 25% põhineb põhjalikul analüüsil. See protsent tagab tasakaalu suurima hulga esitatavate aruannete usaldusväärsuse ja minimaalse halduskoormuse vahel. Sama eelnõuga võetakse üle ka raamatupidamisdirektiivi muudatus. Vähendatakse aruandluskohustust ja ettevõtjate halduskoormust, tõstetakse ettevõtja määratlemise suuruskriteeriumi direktiivis lubatud maksimaalse 25% võrra. Selle tulemusena muutuvad paljud suurettevõtjad väikeettevõtjateks ning vabanevad senisest mahukamast aruandlusest. Paljud väikeettevõtjad muutuvad mikroettevõtjateks ning saavad kasutada neid vähem koormavat aruandlust. Tänan tähelepanu eest! Aitäh ministrile! Teile on ka küsimused. Evelin Poolamets, palun! Aitäh, lugupeetud eesistuja! Lugupeetud minister! Kas te oskate hinnata, kui suure halduskulu kasvu kõnealune seadusmuudatus ettevõtetele kaasa toob? Aitäh, Aitäh! Seda omahinda on arvutatud ja see on 40 000 eurot aastas. Aga juhin tähelepanu, et see on ikkagi väga suure käibega ettevõtetele vajalik ja selle vastueelis on usaldusväärsus turgudel. Siin ei ole Siin ei ole ainult ühesuunaline asi. On mingisugune standard selleks, et opereerida ettevõtluses, ja ennekõike Eesti ekspordi puhul on ka ilma mingi kohustuseta. Ettevõtjad tunnistavad, et nad ei pääse Euroopas enam turule, kui ei ole sellist, kuidas nimetada, kestlikkust tõestavat faktoloogiat ette näidata. Siim

Kuidas sellega siis on: Reformierakond usub, et te suudate kliimat seadustega mõjutada, muuta, päästa, aga samal ajal Eesti majanduskeskkonda valitsuse tegevus justkui ei mõjuta. Ja te ütlete, et valitsus ei saa majandust suunata, mõjutada, või ka elektri hinda: seda te ka ei suuda suunata suunata tarbijatele soodsamaks, aga samal ajal arvate, et suudate nende seaduste regulatsioonidega kliimat päästa. Kuidas see asi päriselt on? Aitäh! Päriselt, kui partei teemale minna, siis on ju päriselt tegemist EKRE algatusega, mitte Reformierakonna algatusega, kui te nii tahate. mina nii ei taha. Ma rõhutan, et see ei ole mingi parteiline üritus, ja palun mitte rääkida minu erakonnast siin, ma ei ole seda kordagi siin maininud ega midagi selles liinis initsieerinud. Ma esitan valitsuse eelnõu, mis põhineb eelmise valitsuskoalitsiooni

Mis puudutab valitsuse mõju erinevates valdkondades, siis loomulikult on valitsustel ja Riigikogudel oluline mõju nii majandusele kui ka keskkonnale, regulatsioonide kaudu ennekõike,

Lugupeetud istungi juhataja! Hea minister! Eelnõuga täiendatakse tolliameti uurimisosakonna erivahendite loetelu ja lisatakse sinna juurde sidumisvahendid, sõiduki sundpeatamise vahend ja tehniline tõke.

Helle-Moonika Helme, palun! on? Tegelikult me teame, et põhimõtteliselt on ettevõtjad kogu aeg oma elu elanud ja äri ajanud ikka turumajanduse põhimõtete järgi. Nüüd te ütlesite, et kui see direktiiv vastu võtta, siis on palju ettevõtteid, kes Euroopas ei pääse enam turule. Isegi kui kõik muud kriteeriumid on täidetud, siis selle direktiivi järgi sa enam nagu tegutseda ei tohi. Ma küsin, et kas meil on turumajandus või pigem siiski mitte. Aitäh! Ettevõtjad ei täida mitte ainult turumajanduse reegleid, vaid ka loodusseadusi. Ei maksa kõike arvata turumajanduse reeglite järgi toimivat. Ja antud ajastut antud ajastut iseloomustab siiski loodusseaduste aina suurem arvesse võtmine, kuna maailma ressursid ammenduvad ja kuna inimestel on ärganud südametunnistus keskkonna suhtes. Väike Eesti paraku või õnneks, kuidas keegi soovib, opereerib peamiselt turul, kus südametunnistus on väga kõrgel kohal nii tootmises kui tarbimises. Sellepärast turule pääsemine ilma vastutustundlike hoiakuteta on meie ettevõtjatel aina raskem.

Aga ma rõhutan üle, et siin ei ole tegemist konkreetsete ettekirjutustega, vaid ainult selles seaduses ainult aruandluse standarditega, mis muudavad aruandluse aruandluse võrreldavaks. Ja omakorda on need andmed, nende andmete valik iseenesest vabatahtlik. See ei ole mingisugune ettekirjutus, kui palju keegi midagi peab tegema. Aitäh!

Ja siin seda maha müües müügikõnes on olnud juttu, et see on nagunii ettevõtjatele vajalik, et turg nagunii nõuaks seda, et nad ei saagi oma tooteid enam müüa ja tulevikus muidugi hakkab see sadu ettevõtjaid puudutama. Ma küsin, kas Vabariigi Valitsus kaalus ka seda, et teha ettepanek Euroopa Komisjonile, et jätta see vabatahtlikuks, et need ettevõtted, kes tahaksid ja kes on täna turuolukorrast nagunii tingitud oma klientide vaates seda tegema, et see oleks olnud vabatahtlik, et need ettevõtted, kes tahavad, need hakkavad tegema kestlikkuse aruannet, ja need, kes ei pea seda vajalikuks või kelle kliendid

aga need ettevõtjad, keda see puudutab, vähemalt esimeses ringis, on seda juba vabatahtlikult teinud. See, mida see seadus muudab, on standardid, mis muudavad need aruandlused omavahel võrreldavaks ja vahetatavaks. See standardiseerib aruandlust. Aga need ettevõtjad ise on sellest vajadusest väga hästi aru saanud ja toimetavad. Lisaks ka ettevõtjad, kes toimetavad selles suunas kontsernipõhiselt rahvusvaheliselt. Aitäh!

kuna seletuskirjas ei ole toodud konsolideeritud kulu ära, aga tabelis on toodud eraldi ära –, kas see tehe konsolideeritud kulu arvestamiseks seisneb selles, et korrutada ettevõtete arvuga iga-aastane kestlikkusaruande koostamise kulu ja liites sellele ettevõtete arvuga korrutatud kestlikkusaruande audiitorkontrolli teostamise kulu. Kas sellisel juhul see esmane kestlikkusaruande koostamise kulu tuleb ühekordsena, millise aja jooksul see vastavalt sellele tsüklile, mis ettevõtetele koormus jõustub, kas see tuleb aasta keskel

Aitäh! Minu arusaamist mööda on selle 40 000 puhul tegu aasta kuluga ja ettevõtjal selleks on ka selleks on ka … Jah, see on aastakulu, aga ma kordan üle, et võrreldes nende käivetega, mis nendel ettevõtetel on, nende varadega, on see üsna väike kulu võrreldes selle piletiga, mis turule tegelikult sellega vastu saadakse. Me oleme tegelikult väga reguleeritud keskkonnas ja ka eetika poolt väga reguleeritud keskkonnas võrreldes muu maailmaga. Ja ettevõtjad ikkagi tunnistavad seda, et see on vajalik muudatus.Tulevikus, jah, kui see ring laieneb, siis, ma arvan, rahulolematuid tuleb juurde, aga tegelikult tuleb ka seda arusaamist, et turul opereerimiseks tuleb hea välja näha ja olla ka puhta südametunnistusega. See See laieneb.Samas, ega mina ei ole selle aruandluse kuidagi algataja. See on ikkagi teie koalitsiooni poliitikavalik olnud ja mina seda kuidagi ei kritiseeri. Mulle ei meeldi siin mõni asi endale ka, võib-olla on siin ülepaisutatust mõnel juhul, aga õnneks ei ole need kriteeriumid siin kuidagi seadusega ette antud, vaid ongi väga vabatahtlikud ja loomingulised. Lihtsalt mis asja keegi tahab eksponeerida, see ei ole tingimata oma ettevõtte kultuuris, ei lange tingimata minu hinnangutega kokku, küll aga need standardid on need, mida mina esitlen, ja see suur poliitikavalik, mida on teinud

Aitäh, hea eesistuja! Härra minister! See, mis puudutab seda piletit, nagu te ütlesite, mis selle eest vastu saadakse, või ka näiteks rahastuse kättesaadavust. Kui veel aasta-paar tagasi USA suured pangad ka sellele ESG-le vaid palju rõhku, siis tegelikult tänaseks on toon muutunud. Üsna otse öeldakse välja, et tegelikult pangad teenivad raha teenimisega, mitte ideoloogiliste ja poliitiliste eesmärkide eesmärkide edendamisega. Selles valguses mu küsimus puudutab natuke teie arvamust Euroopa konkurentsivõime suhtes. Muu hulgas Euroopa lükkas edasi selle aasta kevadel nende raporteerimisnõuete jõustamise mitte EU ettevõtetele, kes tegutsevad EU-s. Kuidas teie hinnangul nii Eesti kui Euroopa konkurentsivõimele tegelikult selline täiendav regulatsiooni seadmine mõjub ja kas me Eestis ei võiks siin olla sellest vanast ja aeglasest Euroopast pisut paindlikumad? Ehk kehtestame standardi, aga ärme ütle, et sa seda aruandlust tegema pead? Tee, kui tahad, ja siis tee vastavalt standardile, aga ei kohusta aruandlust esitama. Aitäh! Enamasti ongi see vabatahtlik ja tõesti standard ongi ainult selleks, et kui seda tehakse, siis oleksid need asjad võrreldavad ega kasutatavad, mitte tühi töö. Aga ega see te kenasti te ütlesite, ei ole mingisugune minu fanaatiline usk. Ma ikkagi peegeldan tendentse rahvusvahelises ettevõtluses, mille on omaks võtnud ka kõik teised erakonnad ja koalitsioonid tunnistanud nende toimimist see, et kusagil võetakse hoogu maha, ilmselt on ka asjakohane märkus. Aga valdav suund on ikkagi edasi vastutustunde suunas, milles otsene milles otsene probleem on keskkonnas ja kõige väiksema võib-olla kogu selles regulatsioonis juhtkonna või juhtimiskultuuris jällegi on see avalikkuse surve, mis tegelikult nõrgemaks ei jää. See keskmine osa, see sotsiaalne. Siin natuke hoogu hoogu on eri paikades maha võetud sellest entusiasmist. Aga ma ei kavatse ka eitada, et see ikkagi on alles. Ja Euroopa on Euroopa on see, milles meie valdavalt opereerime, meie konkurentsipiirkond on see. Siin ei ole mõtet midagi kahetseda. Aga küll praegu USA-s ka hea on, kui ette on näidata mingeid kvaliteedimärgid On ka juhtimiskvaliteedi jaoks hea, kui aruandluse mingisugune standard või ka kohustus ees on. Siis mõtlevad juhtkonnad asju paremini läbi enda peas, ei lähe liiga tehnokraatlikuks ja ja rahakeskseks oma valikutes juhtimisel. See on juhtimisteadvuses valdav suund üle maailma.Aga väga hea, et keegi mainis siin, te ise mainisite ka rahastuse teemat. Ma jätsin selle mainimata. Tõepoolest, pangad on siin tegelikult Eesti puhul ka väga suured pioneerid selle kultuuri juurutamisel. Aitäh!

arvutustehnilise küsimuse lugupeetavale valitsusliikmele. Aga kuidas teie, istungi juhataja, aru saite? Minul on mure, et ma ei saanud nagu vastust. Minu küsimus oli väga lihtne: kas kestlikkus aruannete konsolideeritud kulu moodustub, kui ettevõtete arv korrutada iga-aastase kestlikkuse aruande koostamise kuluga, pluss kestlikkuse aruandele audiitorkontrolli teostamise kulu, pluss aasta keskel ühekordne esmane kestlikkuse aruande koostamise kulu? Ma sellele … Ja kui suur see summa, siis tegelikult konsolideeritud tulem? Austatud istungi juhataja, kas teie saite minu esitatud küsimusele arusaadava vastuse? Liidetavaid seal küll ei olnud praegu koos, ma hakkasin ka märkima ja see läks natuke kiireks. Aga tõepoolest, see tabel 44. leheküljel annab ülevaate nendest võimalikest kuludest ettevõtjatele. Ma ei tea, kas ministril on need andmed olemas seal kokku liidetuna. Võib-olla ta jooksvalt saab, aga praegusel juhul siin tabelis on kajastatud tõepoolest see 40 000 eurot ühe ettevõtte kohta, mida on ligi 270 ettevõtet. Eeldatavalt siis on need kokku korrutatavad, et kõikide ettevõtete kohta. Aga ma annan sõna Anti Poolametsale, küsimus, palun! Aitäh, juhataja! Ettevõtja ja tema esitaja ja tema erakond on teinud läbi täieliku metamorfoosi. Ennast liberaalideks pidav erakond on muutunud ettevõtjate ahistajaks, ja seda mitte niisama, vaid lausa sotsiaalse õigluse sõdalaste näpunäidete järgi. Lugege ise ka, mida te ette kannate ja mida see õiglus seal tähendab. See on marksistlik programm, mida viiakse iga ettevõtte puhul ellu nii, nagu ta oleks pannud politruki igasse ettevõttesse, ja igale poole tuleb veel võtta inimene tööle, kes kannab ette, et poliitiliselt on kõik korrektne, selle asemel, et firmad saaksid kasumit teenida ja äri ajada. Aga küsimus on selles, et kuidas te sisustate näiteks seda õigluse osa? Seal nõutakse ka rassiliste ja seksuaalvähemuste korrektset esindatust ettevõttetes.

Ma ei ole ju Riigikogus ainult ministrina olnud ja mul hakkab ikkagi päris õudne, kui ma pean siin olema: ei saa saalist ära minna ja siis kuulen ikka protseduurilist jauramist, mööda küsimist, vastajale millegi omistamist. Mis puutub siia minu erakond? Või mis metamorfoosid või mis epiteedid need on? Need ei ole minu ettekannet kuidagi puudutanud, ma isegi…. ja minu erakond ei ole siin puldis, see olen mina, rahandusminister, kes esindab üle mitme valitsuse, sealhulgas EKREIKE valitsuse, algatatud poliitikasuunda. See ei ole asi, kus me peaksime üksteist sildistama. Ja ma ei tea, ma arvan, et see on piisav vastus. Tõmmake hoog maha. Kui te tahate tegelikult, et ma vastaksin, siis jätke need sildid endale: …uudistes on neid tore vaadata, aga tegelikult see ei aita poliitilisele debatile ega parema Eesti ehitamisele mitte kuidagi kaasa. Mina ei ole selle algatuse autor ega läbinisti entusiast. Aga ma tunnistan, et aruandlusi, juhul kui neid tehakse ja juhul kui need toimivad turul, nagu nad seda on, tuleb standardiseerida, ja see seadus on selle kohta. Mart Helme, palun! Aitäh, lugupeetud eesistuja! Lugupeetud vastaja! Ega keegi ei käsi olla minister, kui ei meeldi see, mida te ette kannate. On absurdne ju väita, et mis see erakond siia puutub. Erakond puutub otseselt: see on valitsuserakond ja te esindate seda erakonda ministrina. Ei ole mõtet hakata meile siin rääkima mingist jauramisest. Ma mäletan seda Reformierakonda (Jürgen Ligi ohkab.), kelle poolt ma olen ka mõned korrad hääletanud, mis oli selgelt turumajandust, majanduse edenemist ja vabadust edendav erakond. Nüüd teist on saanud mingisugune neostalinistlik külvivolinike erakond ja see eelnõu, mida te siin esindate, on täpselt selle näide. Ja mu küsimus on nüüd eelnõusse puutuvalt: missugune kompetents peab olema ettevõtjatel keskkonnahinnangute andmiseks ja kuidas see peab väljenduma raamatupidamislikult? Aitäh! mina mõtlen siin küll nende sissejuhatuste peale, milline kompetents võiks olla Riigikogu liikmel. Proovige kodus köögis ära see, et rääkida kõigest läbisegi, õiendada kogu aeg, kui teil on tegelikult vaja seda, et kuule, kus sool on. Te jõuate küsimuseni nii suure ringiga, et enne jõuate tüli üles võtta, ja see toimub siin juba kolmandat korda, kui ma olen Riigikogus, kolmandat päeva.See pädevus tagatakse raamatupidajate, ettevõtjate koolitustega. See ei ole üle jõu pingutus. See on juhtimiskvaliteedi pidev täiustamine. siin on olemas vastavad audiitorid, nad saavad ka koolituse, kes seda asja, selles saavad kaasa aidata. Mis seal ikka … Mis puutub siia minu erakond? Proovige kodus rääkida oma parteist kõigepealt, kui teil on vaja soola küsida. Aitäh! Mart Helme, küsimus istungi läbiviimise kohta. Aitäh! Sisulise vastuse asemel saime me jälle isiklikke rünnakuid. Aga ma tuletaksin meelde, kuidas seal – ka mina olen seal ministrina puldis seisnud –, kuidas lugupeetud vastaja erakonnakaaslased kriiskasid seal ja ainus küsimus mulle oli, kas teil häbi ei ole, ja teine küsimus oli, kas te tagasi astuda ei kavatse. Need olid ka äärmiselt sisulised küsimused ja täiesti ebaisikulised küsimused muidugi. Nii et ei ole mõtet nuriseda, see ongi poliitika. Ja kui lugupeetud vastaja ei ole aru saanud, et see on poliitika, siis tuleb poliitikast ära minna. Aitäh!

Osa, isegi kui nad tahavad, ei ole selleks ilmselgelt ka suutelised ja ka parima tahtmise korral. Mis neist ettevõtetest siis saab? Sellises ülereguleeritud keskkonnas nad kas hakkavad raamatupidamislikult lihtsalt sellist ideoloogilist jampsi kokku kirjutama, nagu neilt nõutakse, või siis panevad uksed kinni ja inimesed jäävad lihtsalt teenusest ilma. Me ilma. Me näeme ka, kuidas Euroopas me oleme liikunud sinna suunas, et kui ikka ei taha aru saada, siis peab tunda saama, ehk et pangad ei tohi siis ka neile ettevõtetele enam laenusid anda, kui nad neid …. tingimusi ei täida. Ma ikkagi küsin jällegi, mis on sellel kõigel turumajandusega pistmist. Reaalne elu lõpeb ikkagi lõpuks nii, et tarbija ostab oma

Aitäh! Veel kord, ega päriselus ka te nii ei esine ju. Kõigepealt … Noh, teie küll praegu ei pühendanud palju aega teise inimese iseloomustamiseks, aga siiski alustasite sellest. Teie abikaasa kõrval tegeles ainult minu iseloomustamisega, tänitamisega, minu erakonna tänitamisega. Tema oli see, kes … Ma lihtsalt iseloomustan seda debativiisi. Kas te midagi küsida tahate, see on täiesti kolmandajärguline, selleks ajaks juba ununeb ära. Teie abikaasa oli see, kes ütles kõigele, et te olete ajusurnud ja mis iganes selliseid asju, kui ta oli minister. Ma ei ole midagi sellist endale lubanud, proovige jätta ka omalt poolt need iseloomustused sissejuhatuses ära ära ja kuulata ikkagi, mis ma olen vastanud.See oli teie valitsus, kes selle heaks kiitis. Teie rahandusminister Martin Helme, teie peaminister Jüri Ratas, kes selle leppe heaks kiitis. Ja mina neid selle eest ei kritiseerinud. Mitte kuidagi. Ma ütlen mitu korda üle, kinnitan üle, et see on mitme otsaga asi. Mina ei ole selle fanaatik ega algataja, aga ma tunnistan, et turul läheb seda vaja. Ja maailma ei reguleeri ainult majandusseadused. Ühiskonnas on muud seadused ka, looduses on omad seadused. Need koostoimes on meid viinud nii kaugele, et vaadatakse ka seda juhtimiskvaliteeti, seda majanduse jätkusuutlikkust. Turumajandus kahjuks ignoreerib kahjulikke kahjulikke kõrvalmõjusid väga-väga jõuliselt, kui seda on ainult vabaturumajandus, sellepärast et vabaturumajandust enam ei ole tsiviliseeritud maailmas. Ja rääkimata muudest asjaoludest. Tarbija langetab tihti hoopis muude kriteeriumite järel otsuseid, ka ettevõtted hoopis muude kriteeriumide alusel alusel kui ainult nõudmise ja pakkumise vahekord rahalises mõttes. Makstakse igasuguste muude asjade eest tegelikult rohkem kui tooraine ja palk oma hinnana eeldaksid ja kapital. Tegelikult on turumajandus palju keerulisem nähtus kui vabaturumajandus kahemõõtmelisel graafikul. Aitäh!

hea ministri algatusel, et … Ma tegelikult ei tahaks sinna madalusse üldse kaasa minna. Aga palun kinnitage üle, et köögist hakkas rääkima minister,

Kas ta tsiteerib küsijat või tsiteerib eelnevat sissejuhatust, siis sellisel kujul ta praegu on kajastatud ka stenogrammis, sealt on kõik nähtav: kuidas keegi on alustanud oma küsimust ja kuidas keegi on alustanud vastamist.

Kas see on see, mida ma küsisin teilt eelmises küsimuses? Kas tuleb korrutada ettevõtete arv iga-aastase kestlikkusaruande koostamise prognoositud kuluga ja kestlikkusaruande audiitorkontrolli teostamise summaga ja sinna lisandub ühekordseks esmase kestlikkusaruande koostamise kulu? Kui see nii on ja paluks vastata mulle, siis ma saan suurusjärgu 36 miljonit eurot. Seadusega vähendatakse teatud määral audiitorkoormust ettevõtetele, ettevõtete halduskoormuse võit on 2 miljonit eurot. Delta on 34 miljonit eurot. Teie koalitsioon on lubanud, et uue bürokraatliku normi jõustumisel samas mahus vähendatakse olemasolevat bürokraatiat. Miks te lähete oma koalitsioonileppega selle initsiatiiviga vastuollu? Kus on siis olemasoleva halduskoormuse vähendamine? Härra Aitäh! See oli praegu väga korrektne küsida – teine küsimus, mitte vahepeal protseduuriline küsimus juhatajale, nii et minul vastamise võimalust ei ole. Ma pean lihtsalt kuulama teie pahameelt. See on korrektne küsimus,

sõnade rida! – suutma veatult tagasi peegeldada. Kindlasti ma ei ole samas positsioonis ega taha niimoodi "ei" või "jah" vastata. Aga koalitsiooni lubaduste kohta oli see. Mina kategooriliselt lükkan tagasi sellised utoopiad, et meil on kuskil regulatsioon, mida vastu võttes me saame mehaaniliselt maha tõmmata mõne muu regulatsiooni. See on naiivne, loosunglik ja mõttetu, seda enam, et et see regulatsioon pärineb hoopis teiselt koalitsioonilt. Üleüleüle-eelmine vist oli see, kui ma peast arvutan. Rohelepe on algatatud siiski tõepoolest EKREIKE valitsuse poolt. Jüri Ratas kirjutas alla. Nüüd on Jüri Ratas isamaalane. Mina ei kritiseeri

Ja kordan üle, võrreldes meie ekspordimahtu, võrreldes nende firmade käibeid, on see meie reguleeritud turul. Ja eelkõnelejale lisaks vastusena, et meil ei ole vaba turumajandus – see oli minu vastuse sisu –, meil on reguleeritud majandus selles keskkonnas, mis meil on, ja teistsugust meil ei ole ega tule, kordan, enam. Sellist aruandlust on peetud mõistlikuks. Mina ainult standarditest räägin, mina ei räägi üldse nendest konkreetsetest näitajatest. Selles mõttes see hind sellel sellel auditil on üsna prognoosimatu. Ma arvan, kui ettevõtted ise saavad valida, mida nad täpselt oma eesmärkideks seavad, siis see hind ei ole neile kirjutatud kusagilt riigi poolt ette. Tänan! Urmas Reinsalu, küsimus istungi juhatajale. Härra istungi juhataja! Ma pean nüüd teist korda pöörduma teie poole, et te tõlgiksite seda vastust. Kaks korda esitasin ma väga konkreetse küsimuse, mis puudutab selle eelnõu maksumust, konsolideeritud maksumust ettevõtjatele. See oli täiesti objektiivne informatsiooni taotlus, mitte ei olnud mingi joru või mida siin osutati. Ma tahtsin teada, kas minu mõte oleks olnud korrektsem: seletuskirjas toodud välja konsolideeritud halduskoormuse maksumus. Selle asemel eelistati härra ministri allkirjaga dokumendis tuua välja see arvestus see arvestus tehtena. Minu küsimus oli, kas see arvestustehe kokku annab kogumaksumuse. Kahjuks härra minister minu kahele küsimusele ei ole pidanud võimalikuks selles loogikas vastata. Ma arvan, et see on kahetsusväärne. Ma tunnustan härra ministrit selles mõttes ülestunnistuse eest, et valitsus ei kavatsegi enda koalitsioonilepingus seda ettevõtjatele antud vekslit halduskoormuse sarnasena hoidmisena, peab seda utoopiliseks minister oma poliitilises kavatsuses. Vähemalt tõe rääkimine on parem kui mittetõde.Ja minu küsimus on, härra istungi juhataja, kuidas teie saite aru ministri vastusest, kuidas me arvestame

mida minister ei välistanud, et see nii on, kuid ka ei kinnitanud, öeldes, et seda ei ole võimalik tal teha. Kuidas teie, härra istungi juhataja, seda ettevõtete konsolideeritud halduskoormust – ka teil on ees lehekülg 44 tabel – peaksite asjakohaseks arvestada? Kiire kalkulatsioon, mis te tegite, võib isegi olla kuidagi õigustatud. Samas, minister ka ütles, et tal ei ole seda tabelit praegu käepärast, et kindlasti ametnikud on sellega tegelenud ja kas läbirääkimiste käigus saate selle numbri või ka hilisemalt teile, kas see number

Selle eelnõuga tekib ettevõttel kohustus hinnata ka sotsiaalseid mõjusid, nii nagu te ütlesite, et selle kohta tuleb koostada aruanne ja seda ka auditeerida. Toon välja mõned standardiga seotud kestlikkuse aspektid. Nendeks on sooline võrdõiguslikkus, võrdne kohtlemine ja meetmed ahistamise vastu töökohtadel. Kuidas see peaks siis tehniliselt käima: kuidas neid hinnatakse ja kuidas neid auditeeritakse, arvestades veel seda, et te ei vasta ainult mulle, vaid ka ettevõtjatele, kes seda ülekannet hetkel jälgivad. Aitäh, Aitäh! Ettevõtjad saavad selle koha pealt küll väga detailsed juhised. Mul võib-olla ei ole informeeritus piisav, et et teile täpselt kirjeldada seda, mida eelnevad valitsused on mulle pärandanud, aga minu arusaamine on ikkagi, et nende aruannete sisu on ettevõtjate endi valik. Aga see, mida see eelnõu käsitleb ja mida mina esitlen, on vajadus kehtestada nendele aruannetele standardid,

ettevõtjad saavad seda informatsiooni, audiitorid saavad koolitust nende aruannete kohta. Mul seda koolitust ei ole, aga sellest eelnõust ma saan aru. Anti Anti Poolamets, palun! väga keeruline, kohati lausa mõistatuslik täiendav halduskoormus, nagu ma ütlesin, vasakpoolsete ideoloogiliste nõuete täitmiseks, millest see kubiseb, kusjuures. Ja see kõik kinnitab, et me peame kiiresti teie umbusaldamisega edasi minema, sest ebakompetentset ministrit ei saa lõputult taluda. Te jätsite ka eelmisele küsimusele lihtsalt vastamata, ilmselt te ei oska vastata või olete lihtsalt nii ülbe, et ei vasta. Ja küsimus oli nimelt selles, et kuidas tagada rassiline ja muu, seksuaalvähemuste, rassiliste vähemuste esindatus ettevõtetes, kuna te ise nõuate seda varsti ettevõtetelt sellesama süsteemi alusel. Väga raske on vastata küsimusele, kui tulevad sellised raiuvad epiteedid "kogu maailma", "globaalselt" ja erakonna suunas mingid ideoloogilised loosungid. See, mida ma ütlesin, et ma täpselt ei tea, on see, kuidas ettevõtted hakkavad neid rakendama, sest ega nad ise ka veel ei tea. See on nende valik, see ongi väga vaba tegevus. Aga see eelnõu puudutab standardeid sellele tegevusele, standardeid, et need muuta omavahel võrreldavaks. Kui te tahate detailsemalt ja ideoloogilisemalt siin survet avaldada, siis tegelikult istub teie läheduses, juhul kui ta saalis on, see tavaliselt ei ole, Martin Helme. Küsige tema käest, miks ta tegi, miks ta sõlmis selle lepingu, heaks kiitis. Mina teda ei kritiseeri. Aga küsige seda läbimõelduse taset tol hetkel, praegu on kehtivad direktiivid, mida mina ei ole siin presenteerinud mitte kuidagi. Mina olen nende direktiivide ülevõtja kõige viimases faasis, kus need on juba kokku lepitud. Ja tõesti, need ideoloogilised epiteedid ei puutu praegu, ei peaks minu suunas lendama. Ma olen ebakompetentne kindlasti mingis vallas. Aga see ei ole ka minu põhivaldkond, mis puudutab neid aruandeid, see ei olegi poliitilise tasandi põhitegevus. Mina ütlen, et ma ei tea täpselt neid detaile, mille pärast mulle selline pärand eelmistelt valitsustelt siia toimeti. Aitäh! Rohkem teile küsimusi ei ole. Aga on istungi juhatajale. Helle-Moonika Helme, palun! Aitäh! Ma lihtsalt kontrollin üle, kas me kõik oleme millestki valesti aru saanud. Ma arvan, et me kõik teame ja ka Eesti rahvas teab, et Jürgen Ligi on Reformierakonna valitsuse minister, Reformierakonna liige ja Reformierakonna esindajana siin puldis ministrina. Aga mingisugune selline imelik skisofreeniline nihe oli tema vastuses. Ta rääkis, kuidas ta viib ellu Martin Helme poliitikaid ja EKRE poliitikat. Kas Kas esineja selles mõttes on ikka adekvaatne või milles küsimus võiks olla? Äkki te oskate öelda? Sellist hinnangut ma küll ei oska anda. Tõepoolest, ettekandja oli Reformierakonnas ja Martin Helme on Eesti Konservatiivsest Rahvaerakonnast. Sellega peame leppima. Ja nüüd järgmisena on meil juhtivkomisjoni ettekandja. Palun, majanduskomisjoni esimees Jaak Aab annab ülevaate komisjonis toimunud arutelust. Austatud juhataja! Lugupeetud Riigikogu! Vabariigi Valitsuse algatatud raamatupidamise seaduse muutmise ja sellest tulenevalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (516 SE) esimese lugemise ettevalmistamiseks arutas Riigikogu majanduskomisjon oma istungil 14. oktoobril. Eelnõu kohta andsid selgitusi rahandusminister Jürgen Ligi ja Rahandusministeeriumi rahandusteabe poliitika osakonna juhataja Rainer Osanik. Ja kui nüüd lühidalt lihtsalt öelda, mis oli komisjonis arutelul või millised sisulised küsimused huvitasid, siis muidugi oli see audiitorkohustuse piirmäärad. Mart Maastik ja Tarmo Tamm esitasid selle kohta küsimusi, et miks neid ei või veel rohkem tõsta, neid piirmäärasid, et vähem ettevõtteid läheks selle audiitorkohustuse alla majandusaasta aruande esitamisel. Me teame, et sellega on olnud probleeme, objektiivselt, oleme kõik neid uudiseid lugenud. Mina komisjoni esimehena juhtisin tähelepanu, et Audiitorkogu on saatnud arvamuse, kus ta eelnõu toetab ja kindlasti see parandab olukorda ja et seda ka kiireloomulisena menetletakse – niisugune arvamus oli Audiitorkogult. Nüüd see, et palju siis neid piirmäärasid tõsteti. Rahandusministeerium, rahandusminister ja Rahandusministeeriumi ametnik, selgitasid, et nemad on analüüsinud ja leidnud, et selle viie aasta jooksul, kus ei ole piirmäärasid tõstetud, viimati tõsteti 2019, ettevõtete varade ja müügikäibe kasvu mõõdeti ja sealt tuli välja see 25% audiitorkohustuse piirmäära tõstmine. Kõlas ka komisjonis arvamusi, miks ei ole arvestatud näiteks inflatsiooni järgi, mis on tõusud rohkem kui ettevõtete varad ja müügikäive. Aga Rahandusministeerium põhjendas, et objektiivsem taolise piirmäära määramisel on varade ja müügikäibe kasv. Ja oli küsimusi ka kestlikkusaruande kohta selles osas, et kuidas seda eurodirektiivi selles eelnõus on plaanitud üle võtta, kas see on miinimum või on midagi lisatud. Rahandusministeerium ütles, et see on miinimumi mõttes, aga määrade osas maksimummäära mõttes, kui me räägime audiitorkohustusest või ülevaatuskohustusest. Põhiliselt need sisulised teemad olidki. Siis tehti ka menetluslikud otsused majanduskomisjonis: määrata juhtivkomisjoni esindajaks siinkõneleja, teha ettepanek võtta eelnõu täiskogu päevakorda 22. oktoobril ja teha ettepanek esimene lugemine lõpetada. Need otsused olid konsensuslikud. Aitäh! Aitäh! Küsimusi teile ei ole. Avan läbirääkimised. Fraktsioonidest esimesena Urmas Reinsalu Isamaa fraktsioonist. Palun! Kolm minutit lisa. On rida valesid, mida see koalitsioon on väljendanud ametisse astumisel. Samm-sammult hakkavad need valed ilmnema. Loetud minutid tagasi tunnistas ametis olev rahandusminister, et koalitsiooni lubadust, mis puudutab, ja tsiteerin: "vähendame reguleerimist ja kehtestame reegli, et iga uue ettevõtte halduskoormust toova nõude kehtestamiseks on vaja üks olemasolevatest nõuetest kehtetuks tunnistada." See on utopistlik, seda järelikult ministri käsitluse järgi ei kavatsetagi täita. Selle eelnõu puhul siin on ridamisi hakanud parlamenti jõudma meie majanduslanguse keskkonnas täiendavalt ettevõtete halduskoormust kasvatavaid kavatsusi. See raamatupidamise seaduse muutmise seadus on üks nendest näidetest. Tõsiasi on see, et tuumküsimus on ju selles, kui suur on see halduskoormus ettevõtetel, mida ma korduvalt valitsuse esindajalt küsisin, aga ma siiski vastust sellele ei saanud. Ma püstitasin hüpoteesi oma parema objektiivse äratundmise alusel, see on toodud ära seletuskirja leheküljel 44: et see kulu moodustub ettevõte kestlikkuse aruande koostamise kulust, sinna liita audiitorkontrolli teostamise kulu ja korrutada see vastavasse sektorisse minevate ettevõtete arvuga. Ja kui võtta see eeldus aluseks, millele meil valitsuse vastust ei ole, siis on konsolideeritud kulu, mis puudutab bürokraatia kulu lisanduvalt, suurusjärk 36 miljonit eurot. Tõsi, ka olemasolevaid audiitorreegleid leevendatakse selle seaduseelnõuga, mis on iseenesest ju samm positiivses suunas, kuid ka valitsus märgib oma hinnangus, et nende konsolideeritud kulutuste vähenemine ettevõtetele, vastavalt aruandluse kahanemisele, on vaid suurusjärgus kaks miljonit eurot. Ehk see delta, see vahe on 34 miljonit eurot.

see ei vasta tõele, te teate seda suurepäraselt. Kui vaadata selle seaduseelnõu kooskõlastamise tabelit, on seal sees punktide ja punktide kaupa mittearvestatud, või siis sentimentaalsemalt väljendatuna teadmiseks võetud sätteid. Selle initsiatiivi puhul on küsimus kahes asjas: esiteks, kuivõrd on selline poliitikakavatsus üleeuroopalise algatusena sellises mahus, mille mõju halduskoormusele on miljardites eurodes, ratsionaalne? see vabandus, et meil ei ole enam vaba turumajandust, millele minu eelkõnelenud valitsuse esindaja juhtis tähelepanu, vaid tegemist on reguleeritud majandusega, milles me oleme: ega see ei vabasta meid ka kohustusest vastata sellele, et aga mida me ise peame otstarbekaks oma majanduskeskkonna, aga ka meie käsitluse järgi ühiselu korraldamise reeglite seadmise otstarbekust ja mõistlikkust silmas pidades. See ei vabasta meid sellest vastutusest. Ja ilmselgelt tuleb tunnistada, et tervikuna see üleeuroopaline initsiatiiv, ka järkjärgulise kaskaadina ettevõtete kohanemisele, ei ole otstarbekohane, see ei ole mõistlik. Teine küsimus, arvestades seda olukorda, kuhu riik on praegu ka Euroopa Liidu liikmesriigina sattunud, on selles, et kuidas seda rakendada. Siin ma arvan, on valitsus esitanud ebapiisava käsitluse parlamendile, nähes ette lihtsalt mehaanilise halduskoormuse kasvu ettevõtetele.

ja mitte meie majandushuvidele vastav esimesel lugemisel tagasi lükata. Vabandused selle kohta, et aga ettevõtete konsolideeritud bilanss on nii suur ja need täiendavad kulud ei oma mingit olemuslikku tähtsust, on, noh, andke andeks, küünilise iseloomuga. Kõikide nende miljarditesse eurodesse…,

või ka bürokraatlik nõue eraldi võetuna ei murra Eesti majanduse selgroogu. Andke mulle andeks, aga millises seisus on meie majandus? Ja siin lähevadki meie seisukohad põhimõtteliselt lahku.

Eelmise suve prognoos versus tänane suvine prognoos: majanduse kasvukoht on –3,6%, Euroopa eelmisel aastal kiireimini kukkunud majandus. tegelikkuses ütlema, et kõik signaalid, mida me tervikuna astume, raskendavad Eestit majanduslangusest väljumast. See küsimus ei ole vaatluse all valitsuse poliitikas. Ja ma arvan, et see on põhimõtteliselt vale suund, sest selle tulemus on majanduslanguse

on baaslubadustes. Nüüd aga ametisse astunud uus valitsuskabinet on kirjeldanud, on oma baaslubadustes olnud valelik, ja see on paraku üks selle valeliku poliitika näide. Seetõttu oleks asjakohane, kui valitsus võtaks selle seaduseelnõu tagasi ja juhinduks nendest arusaamistest, mis vastavad Eesti majanduse huvidele, ja teiseks, mis vastavad enda valitsuse antud lubadusele mitte suurendada ettevõtete regulatiivset koormust, vaid seda vähendada, ja iga uue regulatsiooni puhul esitada siis ka olemasolevate tühistamine. See on valus jutt, ma tean, härra Ligi. Aga aeg on hakata otse ja ausalt asjadest rääkima. Järgmisena Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna fraktsiooni nimel Evelin Poolamets, palun! Aitäh, lugupeetud istungi juhataja! Head kolleegid! Nende seaduste muudatuste järel peavad väike-, keskmised ettevõtted, suurettevõtted ja avaliku huvi üksused koostama kestlikkusaruandeid, mis kajastavad keskkonna-, sotsiaalseid ja juhtimisalaseid mõjusid. See nõue toob kaasa olulise lisakoormuse nii väiksematele kui ka suurematele ettevõtetele. Kestlikkusaruande koostamine nõuab spetsialiseeritud teadmisi ja ressursse. Rahandusministeeriumi hinnangul tähendab see ettevõttele ühe täiendava töökoha loomist. Töökoha kogukulu ettevõtjale on aastas orienteeruvalt 50 000 eurot, lisaks kulud, mis on seotud töökoha tehniliste vahenditega.Samuti suurenevad audiitorkontrolli kulud, kuna uued nõuded eeldavad lisaks keskkonnamõjudele ka sotsiaalmõju auditi teostamist, mis pole seni ettevõtetele vajalik olnud ja sellist auditit pole varem ka tehtud. Ja millised need auditid olema hakkavad, ei osanud ka minister siin kõnetoolis vastata. Audiitorite teenused muutuvad keerukamaks ja kallimaks, kuna audiitoritel tuleb järgida uusi Euroopa Liidu kestlikkuse standardeid. Täiendav kestlikkusaruandluse auditi kulu on kuskil 30 000 eurot aastas ja kõik kokku ühele ettevõttele keskmiselt 100 000 eurot. Ehk siis 100 ettevõttele oleks paberi täitmise lisakulu kokku üks miljon.Kui teil on ettekujutus, et kestlikkusaruanne tegeleb ainult keskkonnaga ja aitab ennetada keskkonna halvenemist, siis te sügavalt eksite. Kestlikkusaruanne tähendab suures osas tegelemist võrdse kohtlemisega, rassismi, kultuurilise mitmekesisuse, transsoolisuse ja soolise võrdõiguslikkusega. Lisaks töökeskkonna sobivuse hindamisega kõikvõimalikele 150 sotsiaalsele soole. Eriti mõjutavad need jaburad nõuded väikseid ja keskmise suurusega ettevõtteid, kelle jaoks kulud ja ajakulu on palju suuremad proportsionaalselt nende võimekusega.Keeruline aruandlus ja suurenev bürokraatia paneb ettevõtted olukorda, kus nende konkurentsivõime väheneb ja ettevõttel on vähem ressursse keskenduda põhitegevusele ja innovatsioonile. Samuti vähendavad kestlikkusaruandlus ja audiitorkontroll ettevõtete konkurentsivõimet rahvusvahelistel turgudel, kus kohustuslikud regulatsioonid ei ole nii karmid.Eesti Kaubandus-Tööstuskoda on juhtinud antud seadusemuudatuse puhul tähelepanu, et õiguskeel ning seadused peavad olema selged, lihtsad ja üheselt mõistetavad ning et ei tohi tekkida olukorda, kus isik või ettevõtja, kellele on seadusega pandud kohustus, ei saa oma kohustustest aru, kuna see on liiga keeruliselt ja arusaamatult sõnastatud. Vabariigi Valitsus on vastanud sellele nii, et nõustume märkuse üldise põhimõttega, kuid – kuulake nüüd! – liikmesriikidel on kohustus direktiivis sätestatud regulatsioon üle võtta ning siinkohal on see üle võetud lühimal ja selgemail võimalikul moel. Ma kordan seda kohta: liikmesriikidel on kohustus direktiivis sätestatud regulatsioon üle võtta. Kus kohas on siin kontekstis riigi suveräänsus või vabaturumajandus? Peale erinevaid maksutõuse, majanduslangust, inflatsiooni, COVID-it, elektri hinna tõusu

Vastus on siin: pärast ebasoodsaid majandusmõjusid tuleb ettevõtetel toime tulla massiivse bürokraatia tsunaamiga ja sellega ei saa nõus olla. Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna fraktsioon teeb ettepaneku Vabariigi Valitsuse algatatud raamatupidamise seaduse muutmise ja sellest tulenevalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu esimesel lugemisel tagasi lükata. Aitäh!

Austatud juhataja! Head kolleegid! Tulen siia pulti ühe murega, mis ei ole ainult minu mure, vaid ka Eesti 200 fraktsiooni mure. Seaduseelnõu iseenesest ei ole ju üdini paha, seal on väga palju positiivset, mis meie ettevõtlust konkurentsivõimelisemaks peaks muutma. Aga praegune valitsus on selgelt öelnud, et nüüd on see hetk, kus ettevõtete teelt peaks eemaldama kõikvõimalikke takistusi, vähendama bürokraatiat, vähendama regulatsioone. Ja seetõttu tunnen, et me võiksime ka tegudega seda näidata, mitte ainult sõnadega. Mis siis täpsemalt muret teeb?

ja tuleneb euroala keskmisest tarbijahinnaindeksi tõusust, mida on mõõdetud viimase perioodi vältel, kuna viimati piirmäärasid nihutati. Jutt käib nendest piirmääradest, kuhu ettevõte on jõudnud läbi oma müügitulu käibe osas ja varade suuruse mõttes. Kui euroalal oli keskmine tarbijahinnaindeksi tõus 27,2%, siis sama perioodi jooksul oli see Eestis mitte 27%, vaid 57%. Ja nüüd tänane seaduseelnõu näeb ette, et neid piirmäärasid võiks tõusta tõsta kõigest 25%, mis korreleerub küll kenasti euroala inflatsiooni ja tarbijahinnaindeksi tõusuga, kuid kuid teps mitte Eesti osas. Ja seetõttu Eesti ettevõtted saavad saavad suurema halduskoormuse osaliseks kui teised ettevõtted mujal Euroopas ja see ei ole meie arvates mõistlik. Seetõttu on ettevõtjate soov täiesti mõistetav, et need piirmäärasid peaks tõstma vähemalt 50%. Ja seda me ka toetame. Nüüd siin majanduskomisjoni esimees Jaak Aab viitas sellele, et sama perioodi jooksul on ettevõtete varad ja käibed tõusnud kõigest 25%.

ju sisse kasvanud sellesse seltskonda, kes peab seda auditeerimist esitama. Ehk see ettevõtete hulk on selgelt suurenenud. Rahandusministeerium leiab, et hea tava on see, et 4% ettevõtetest oleks hõlmatud selle auditeerimiskohustusega, ja on mõõtnud ka 2022. aasta majandusaasta aruannete baasilt, et see hõlmatuse protsent Eestis on 3,8. Kuid seal ei ole võetud arvesse seda, et on väga suur hulk ettevõtteid, kes on majandusaasta aruande esitanud nullkäibe pealt. Need on ka ettevõtted, kus ei ole ühtegi töötajatki. Kui me sellise valimi pealt seda protsenti arvutame, siis me jõuame sinna 5,5-ni, mis on selgelt palju. Ja see mõjutab ligikaudu tuhandet ettevõtet.Nii Nii et minu arvates on seadusandjana paslik küsida, miks me nii teeme, kui praegu on just see hetk, kus majandusele tuleks hapnikku peale anda. Ja see on see on teema, mis tegelikult riigile midagi maksma ei lähe. See ei ole kuidagi seotud riigi rahaliste kohustustega. Nii et ma arvan, et meil on mõistlik seista ettevõtjate poolel ja loodan, et kahe lugemise vahel leiame siin saalis või komisjonis kokkuleppe

Ma ei ole väga suur optimist, et arvata, et need, kes enne ei kuulanud, aga siiski pulti läksid, nüüd kuulavad. Aga debatikultuuri huvides ma ei saa jätta lõppsõna võimalust kasutamata. Kõigepealt, omistada seda erakonnale, minu erakonnale, on tegelikult häbematus. Partei, valitsuse ja riigi segiajamine on tülgastav. Nii tehti Vene ajal. Ärge palun tehke seda. Mina ei ole siin puldis Reformierakonna esindajana, ma esindan Eesti valitsust ja paraku Eesti riiki sedapidi, et seda algatust on toetanud läbi aegade mitu valitsust. Algatanud on selle Jüri Ratas, mitte mina, rääkimata minu erakonnast. Tehke palun parteil, valitsusel ja riigil vahet. Need on eri asjad. Me ei ela, Teiseks, kui Urmas Reinsalu pulti läheb, siis on garanteeritud, et kuhugi on mingisugune konks ja valeinformatsioon sisse pandud. Ma ei öelnud, et ma … See jutt, et ma ei vastanud küsimusele, on ju laim. Küsimus oli lihtsalt esitatud sellise pika sorava faktoloogiaga, mida siit puldist on võimatu jälgida ja kontrollida. See tundus ühelt poolt loogiline, aga teiselt poolt kahtlane, ainuüksi sel põhjusel, et Urmas Reinsalu esitab. Ja nüüd vahepeal natukene kuulates, jälgides võin öelda, et selle 36 miljoni esitamisega Urmas Reinsalu mitte ainult ei eksita avalikkust, vaid ka eksib, kordades. Täpset numbrit ma ei saa öelda, sest see kõik on hüpoteetiline, see ju sõltub ikkagi sellest, milliseid aruandeid hakatakse esitama. Aga ärgu käigu palun eksitamas avalikkust küsimustega, millele ei ole võimalik vastata, ja vastustega, millel ei ole adekvaatset küsimust. Kordades on üle blufitud selle asja hind ja täiesti on ignoreeritud vastuhüve, mis tähendab ikkagi ettevõtluskeskkonna usaldusväärsus, läbipaistvus ja ekspordivõime. Halduskoormus – öelda, et see on mingi tohutu koorem, on vastuoluline. See on asi, mida on kokku lepitud ammu enne: et selline koormus on vajalik ettevõtluskultuuri moraali parandamiseks, keskkonna kaitsmiseks. Aga see on vastassuunaline. Näiteks vabaneb selle eelnõuga 1000 ettevõtet audiitorkontrollist. Ei vasta tõele see ühe koalitsioonipartei järjekindlalt tambitav jutt sellest, et bürokraatia suureneb, kontroll suureneb. Ei suurene! 1000 ettevõtet vabaneb selle eelnõuga kontrolli alt. Palun suhtuge riiki tõsiselt, palun suhtuge debatti tõsiselt. Siin tõstetakse mikro- ja makroettevõtete, vabandust, mikro-, keskmiste ja suurte ettevõtete piiri ja sellega lihtsustub aruanne paljudele. Siin on kaks erisuunalist: ühtpidi on ammu kokku lepitud bürokraatia suurendamine, mille vajalikkust turul suured ettevõtjad väga hästi mõistavad, teiselt poolt võetakse bürokraatiat vähemaks. Ja ei saa öelda, et see on ühesuunaline bürokraatia suurendamine. Kasu sellest, nagu sai öeldud, on siiski tuntav nendel, kes tahavad rahvusvahelisel turul opereerida. See on otsene kasu, kui ei taheta mingit laiemat aadet silmas pidada. Aga ma arvan, et ka rahulikum südametunnistus, tunne, et ei aeta ainult mingisuguse kitsa tootmise asja, on tegelikult tänapäeva ettevõtjatele oluline. Ja see audititeerimise piir ikkagi – noh, miks on vaja niimoodi erakondades kokku leppida mingi jäik positsioon ja mitte kuulata argumente? Auditeerimise piiri tõsteti 25% ja see argument, et siin on inflatsioon see mõõdupuu, see ei päde. Pädeb see, et auditeeritud ettevõtete protsent kogu aeg langeb. Meie ettevõtete läbipaistvus, ettevõtluskeskkonna läbipaistvus tegelikult sellega langeb. Aruandeid ei esita juba 50% ettevõtetest see on probleem. See on võlausaldajatele probleem, see on majanduse läbipaistvusele probleem, see on kindlasti maksumaksmisele probleem, see on keskkonnahoiule probleem, igatpidi on probleem. Nii et võtame selle maha. Ja peale selle siin on ju manipulatsioonid taga, ettevõtted väldivad seda piiri. Ei ole see selleks, et … Palun üks minut lisaaega. Palun, kolm minutit lisa. Ei ole niimoodi, et see on mingi vääramatu koormus, mis langeb. Ei, ettevõtted oskavad sellest mööda ka minna. Aga kvaliteedimärk on ikkagi see, kui ettevõtted ei peida ennast kuhugi taha, ei ei ole hämaras, näitavad oma tegelikku tegevuse mahtu ja liidavad sinna siis seda aadet. Veel kord, selle bürokraatia hind ei ole see, mida Urmas Reinsalu ütleb. Tema ei ole ekspert. Ja see Riigikogu debatt ei käiks, ei peaks käima sedapidi, et vastajat püütakse kogu aeg segadusse ajada ja siis öeldakse, et ta ei vastanud küsimustele. Ei, ma vastasin nii hästi, kui oli praegu, esialgu võimalik, ja nüüd tulin ja lisan. See number on kordades väiksem, mida aruandlus maksab, kuid vastu saadakse ka hüve, mis meie keskkonnas tõepoolest ei ole vabam turumajandus, aga on parem südametunnistus ja ekspordivõime. Aitäh! Aitäh! Sulgen läbirääkimised, kuid ma näen, et Urmas Reinsalu on vastusõnavõtuks ennast registreerinud. Palun! Härra Ligi! Ma olen üsna üllatunud, kõvad sõnad, mis te ütlete, süüdistus valetamises. Tõepoolest, ma esitasin mitu korda … Selle kogu eelnõu tuum on, palju see maksab meie ettevõtjatele. Mis on see halduskoormus? Vabariigi Valitsus teie enda allkirjaga tekstis on esitanud ühe euro täpsusega – kujutate ette, ühe euro täpsusega! – arvestuse ettevõtete kohta. Ja minu küsimus oli ainult selles, et kas see moodustab, summa moodustab liidetavate ühendamisest omavahel ja vastava korrutisega läbimisest. Minu kahele küsimusele härra minister ei andnud vastust, kolmandale küsimusele oma kõnes te viitasite sellele, et minu väide teie enda teksti interpreteerimisest on vale, see on kordades väiksem, kuid te rõhutasite, et see toob kaasa muid hüvesid ettevõtetele, kellel on igal ajal võimalus vabatahtlikult loomulikult raporteerida kestlikkusaruannetest, kui nad seda soovitavad. Need asjad ei lähe omavahel kokku, härra minister. Te olete esitanud ühe väite. Te olete hinnanud, et Euroopa Liidu tasemel maksab see suurusjärgus, audiitorkontroll, 2,6–3,9 miljardit eurot aastas. Korduvad. see tähendab seda, et parlament peab saama vastuse, palju see esitatud eelnõu maksab meie ettevõtjatele. Ma ei ole absoluutselt nõus kõrvalehiilimise ja vingerdamisega sellest vastusest, see ei ole aus käitumine, ammugi veel parlamendiliikmete küsimuste peale süüdistada valetamises. Parlament peab selle eelnõu tagasi lükkama ja siin eelnenud rahandusministri kõne on sellele ühemõtteliseks kinnituseks. Aitäh! Juhtivkomisjoni ettepanek on eelnõu 516 esimene lugemine lõpetada. Kuid meile on tulnud Isamaa fraktsiooni ettepanek ja Eesti konservatiivse fraktsiooni ettepanek Vabariigi Valitsuse algatatud raamatupidamise seaduse muutmise ja sellest tulenevalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu 516 esimesel lugemisel tagasi lükata. Seda ettepanekut peame hääletama ja alustame ettevalmistusi. Helle-Moonika Helme, palun!

Panen hääletusele Isamaa fraktsiooni ettepaneku ja Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna fraktsiooni ettepaneku Vabariigi Valitsuse algatatud raamatupidamise seaduse muutmise ja sellest tulenevalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu 516 esimesel lugemisel tagasi lükata. Palun võtta seisukoht ja hääletada!

Ettepaneku poolt oli 22 Riigikogu liiget, vastu 22. Ettepanek ei leidnud toetust. Täpsustan üle: ettepaneku poolt oli 22 Riigikogu liiget ja vastu oli 44. Seega ei leidnud ettepanek toetust. Aitäh!

selleks on Vabariigi Valitsuse algatatud tolliseaduse muutmise seaduse eelnõu 515 esimene lugemine ja ettekandjaks rahandusminister Jürgen Ligi. Palun! Austatud juhataja! Austatud Riigikogu! Selle eelnõuga kavandatavate muudatustega parandatakse tollijärelevalvet, kuid seda mitte niivõrd uute reeglite kehtestamisega, vaid vastupidi, liigsed järelevalvemeetmed liigsed järelevalvemeetmed tunnistatakse kehtetuks. Kaitseväe kauba tollivormistuseks võetakse üle Euroopa Liidu kord ning tunnistatakse riigisisene kord kehtetuks. Laiendatakse Maksu- ja Tolliameti – see on nüüd teine suur muudatus laiendatakse Maksu- ja Tolliameti vormiriietuse kandjate ringi ning tõstetakse juriidilise isiku rahatrahvi määrasid. See on kolmas muudatus. vormiriietusest ei hakkaks, räägiks, et tolliseaduses tunnistatakse kehtetuks Kaitseväe imporditavale kaubale ette nähtud tollivormistuse erikord. Kehtiva seaduse alusel on meil kasutusel Kaitseväe kauba deklaratsioon. Edaspidi tuleb siseriiklikku deklaratsiooni asemel kasutada Euroopa Liidu deklaratsioone ja kohaldada Euroopa Liidus kokku lepitud tollivormistuse korda. Kaitseministeeriumiga on muudatus kooskõlastatud. Kaitseväele ei too uute deklaratsiooni vormide kasutamine halduskoormust ega keerulisemat tollivormistust. Kehtiva seaduse järgi on saatkondade ja rahvusvaheliste organisatsioonide, samuti diplomaatide, organisatsioonitöötajate Eestisse maksuvabalt imporditud kaup kuni kolm aastat tollijärelevalve all. See on nüüd uus regulatsioon. See tähendab, et kui näiteks nimetatud isikud soovivad enne kolme aasta möödumist oma mööbli või kodutehnika tasuta ära anda, sest nende Eestis töötamise aeg on läbi saanud ja nad naasevad oma koduriiki, siis peaks asjade tasuta üleandmiseks kõigepealt Maksu- ja Tolliametit loa küsima ning seejärel sellelt kaubalt tollimaksu koguma. Kuna sarnast regulatsiooni Euroopa Liidu käibemaksu direktiivis ega käibemaksuseaduses ei ole ning arvestades, kui väikestest summadest on jutt, ei ole tollimaksuga seoses järelevalvekohustus ning tollimaksu sissenõudmise korra seaduses hoidmine mõistlik. Siis see vormiriietuse punkt. Vormiriietuse kandmise õigus antakse MTA peadirektorile ning Sisekaitseakadeemia finantskolledži õppejõududele. Nemad olid eranditult sellest õigusest ilma. Praeguse regulatsiooni kohaselt võivad vormi kanda peadirektori määratud ametnikud, aga mitte peadirektor ise, ning Siseakaitseakadeemia finantskolledži õpilased, aga mitte õppejõud. Vormiriietuse kandmise õigust soovis ja taotles eelkõige Sisekaitseakadeemia, kuna finantskolledž on Sisekaitseakadeemias ainuke kolledž, kus õppejõud vormiriietust ei kanna. Politsei- ja piirivalvekolledži, päästekolledži ning vanglateenistuse kolledži õppejõud kannavad vormiriietust. Vormiriietuse kandmine Sisekaitseakadeemia üliõpilaste ja ka töötajate seas aitab kaasa

Ja nüüd see küsimus, mis kõlas hoopis teise eelnõu puhul uksepoolsest reast. Maksu- ja Tolliameti uurimisosakond saab uued erivahendid. Need on sidumisvahendid, sõiduki sundpeatamise vahend ja tehniline tõke. Korrakaitseseaduse järgi on erivahendid loom või asi, mis on ette nähtud isiku, looma või asja füüsiliseks mõjutamiseks ja mis ei ole relv. Korrakaitseseadus annab erivahendite ammendava loetelu, mis kehtib eelkõige politseile. Teiste korrakaitseorganite õigus erivahendeid kasutada peab tulenema vastavast eriseadusest ja kehtiva tolliseaduse järgi on Maksu- ja Tolliameti erivahendid käerauad, eriotstarbeline valgus ja heliseadeldis, eriotstarbeline värvimis- ja märgistusvahend, suitsu, heli, valgust või muud efekti või pisaravoolust või valuaistingut esile kutsuvad granaadid ja padrunid ning teenistuskoer. Maksu- ja Tolliamet kasutab erivahendeid eelkõige kriminaalmenetlusega seotud toimingute läbiviimisel. Kui tollitöötajatel on vaja läinud näiteks sõiduki sundpeatamise vahendeid, siis on ametiabi korras kaasatud politsei, sest tollil endal selle vahendi kasutamise õigus puudub. Korrakaitseasutuse ressursi ja menetlustoimingute mõistliku läbiviimise eesmärgil.

kõige-kõige ekstreemsemad erivahendid võrreldes nendega, mis juba tolliametil on. Edasi. Tõstetakse juriidilise isiku rahatrahvi määrasid, mis puudutab tolli väärtegusid. Juriidilise isiku trahvimäärad on seaduses kehtinud muutumatuna selle aastatuhande algusest. Tolliseaduse järgi saab

Ja seadus annab trahvi määramiseks väärteo menetlejale kaalutlusruumi, aga paneb ka põhjendamiskohustuse, sealhulgas proportsionaalsuse arvestamise kohustuse.

Need on peamiselt seotud vedelkütuse ebaseadusliku käitlemisega. Aga ei ole saladus, et tolli koormus on kasvanud eriti sanktsioonipoliitika tõttu. Teile on ka küsimusi. Rene Kokk, palun! Aitäh, austatud eesistuja! Lugupeetud minister! Me ühe punktina arutame siin seda, et anda vormiriietuse kandmise õigus ka Maksu- ja Tolliameti peadirektorile ning Sisekaitseakadeemia töötajatele. Nagu me praegu seda eelnõu menetleme, siis kunagi menetleti seda eelnõu, mille raames ei tehtud seda ettepanekut nendele kahele positsioonile seda vormi kandmise õigust anda, küll aga anti see õigus Sisekaitseakadeemia kursantidele või õppuritele. Kas selle eelnõu menetluse käigus on olnud arutelu ka selle kohta, miks siis kunagi, kui seati sisse see õigus õppuritel kanda vormi, ei tehtud ettepanekut nendele, kuhu me nüüd laiendada tahame,

võimalik küll, kui asjaosalised seda väga tahavad. Seda, et on kuskil piir, siis selle piiri üle saab alati nuriseda. Nüüd on siis nurisetud ära ja esitatud see eelnõu. Tänan!

erivahendite loetelu sidumisvahendite, sõiduki sundpeatamise vahendi ja tehnilise tõkkena. Kas on olnud tolli töös selliseid olukordasid, kus nende vahendite puudumise tõttu on jäänud rikkumine tuvastamata või rikkumine kindlaks tegemata, et selline asi sisse viidi, või lihtsalt laiendatakse niisama seda asja? Aitäh! Kindlasti niisama ei laiendata. Kas on sellepärast midagi tegemata jäänud, ma seda, neid juhtumeid ei ole mulle reklaamitud. Vaevalt oma jõuetust üks ametkond väga ruttabki nimetama või reklaamima. Aga tõsiasi on see, et sellistel juhtudel on pidanud tülitama politsei ja see ei ole mõistlik. Kaks ametkonda võiksid saada oma ülesanded täita täiesti ise ja need vahendid ei ole kõige teravamad, mida siin neile antakse. Ma ei kõhelnud selle eelnõu esitamisel küll, et äkki laiendatakse liigselt nende võimu. Helle-Moonika Helme, palun!

sihtrühm: kõik välisriigi diplomaadid ja rahvusvaheliste lepingute alusel tööle tulevad isikud, ja nende maksusoodustusega imporditud kaup, et kaotatakse ära see kolmeaastane järelevalve periood. Loomulikult seda on keeruline hallata, eks ole, kui sa tood sisse mingi kauba, et sa seda siin maha ei müü.

diplomaadid, kui nad töötavad kuskil välisriigi saatkonnas, kus näiteks saab osta, kus on autod odavamad. Nad saavad sealt osta auto ja tuua selle Eestisse – seal oli ka täpselt mingisugune ajaline järelevalve piirang, et nad ei saanud seda Eestisse kohe registreerida, aga kui see aeg oli möödas, siis nad võisid seda teha, nad said selle maksuvabalt. Kas see laieneb ka Eesti Vabariigi diplomaatidele, et nad ei pea enam seda ajapiirangut järgima, võivad kohe selle auto Eestisse tuua ja ei pea selle pealt maksu maksma? Aitäh! Ma väga nende Eesti diplomaatide pärast ei muretse, kes on auto endale soetanud, ja ei oska seda praktikat kirjeldada. Mitte muretsemine tähendab ka seda, et ma ei tea seda. Kui ma muretseksin, siis ma oleksin võib-olla võtnud selle teema ette. Aga tõesti, siin ei ole tegemist praegu sellega, mida see reguleerib, see tähendab välisdiplomaate. Need on Need on väga tühised summad ja reaalselt seda järelevalvet keegi ei ole teinud. On palju pakilisemaid ja olulisemaid valdkondi kui välisdiplomaatide vara järel kontrolli teha. Aitäh!

need maksusoodustusega imporditud kaubad, arvestades seda, et meil tuleb automaks ja kõik need suured regulatsioonid ja need summad on tegelikult väga suured, mis auto omamisel, liigutamise, ostmise ja müümisega, selle kõigega kaasas käivad, et kas autod käivad ka selle maksusoodustusega imporditud kauba alla, siis see fikseeritud kolmeaastane järelevalveperiood, et nad ei müüks seda siin, ei tooks sisse, ei müüks kohapeal maha, kas see käib ka autode kohta? Aitäh! Aitäh! Auto näide paneb mind ennast kukalt kratsima. See, millega on seda regulatsiooni põhjendatud, puudutab vara, mida nad tahaksid tasuta ära anda. Vaevalt see auto alla käib, aga ma kindlasti proovin kontrollida, kas mu arusaamine sellest reaalelust langeb kokku. See on ikka marginaalne nähtus muude regulatsioonide keskel. Neid mõtteid ma pole nii sügavale ajanud. Aga näitena on siin toodud, et kui nimetatud isikud soovivad enne kolme aasta möödumist oma mööbli või kodutehnika tasuta ära anda, sest nende Eestis töötamise aeg on läbi saanud ning nad naasevad oma koduriiki, peaks asjade tasuta üleandmiseks kõigepealt tolliameti loa küsima ja siis kaubalt tollimaksu, kui nad tahaksid selle vara siia maha jätta. See on see tollimaksu mõte. Edasi-tagasi vedamisel seda nagu ei ole, seda probleemi. Ma arvan, et autosid ei anta tasuta ära, kui nad on korra siia toodud. See on mu praegune arusaam olukorrast. Võib-olla ma mingi juhtumi pean endale veel selgeks tegema. Rene Rene Kokk, palun! Aitäh, hea juhataja! Hea minister! Me näeme siit seadusest seda ka, et trahvimäärade tõstmine on päris muljet avaldav. Mis puudutab juriidilist isikut, siis kõikide väärteokoosseisude trahvimäärad suurenevad. Kui varasemalt on olnud 200, 2600 ja 1300 eurot, siis määrad tõstetakse 100 000 eurole ja 50 000 eurole. Millest tulenevalt see tõus on nii suur? Ma saan aru, siin on ka näha, et nad on väga pikalt, pikka aega tõstmata olnud juba ja ilmselt on see tõstmine vajalik. Aga see samm, mida me praegu näeme, tundub küll kuidagi väga-väga suur. Millest tingituna otsustati see tõusumäär teha nii suur, nagu ta siin tehti? Aitäh, Ma väidan, et see on siiski heidutuseks ja juhtumiteks, kui see vajadus tekib. Haruharva tõenäoliselt tema rakendamist vaja läheb, aga see ei tähenda, et see õigus ei oleks vajalik ja ta ei peaks olema proportsioonis muude muude trahvidega. 3200 juriidilisele isikule on nagu hane selga vesi tihti. See tema tegevust ja riski võtmist küllalt piisavalt ei piira, võrreldes selle hüvega, mida ebaseadusliku tegevuse piiril tegelikult kasutatakse. Kütuste puhul on ju arusaadav, et teenimisvõimalused on suured. Sohi tegemise stiimul on üsna suur. Aitäh!

kuidas on tagatud, et need uued trahvimäärad jäävad proportsionaalseks ja hoiatavaks, mitte aga liialdatud koormuseks väiksematele ettevõtetele? Kas on tehtud piisavalt mõjuanalüüse, mis näitavad, et uued trahvimäärad ei kahjusta ebaproportsionaalselt teatud ärialuseid, eriti neid, mis on tollialaste rikkumiste puhul juhuslikud ega tekita märkimisväärset kahju? Aitäh! Aitäh! Me ei peaks liiga palju muretsema rikkuja pärast ja analüüsima, kui palju tema kahju kannatab. Selle rikkumise eel peaks iga inimene või ka firma oma kaalutlused tegema ja teadma, et et rikkumisele võib järgneda karistus, see number on selline. Mida loomulikult on analüüsitud, on meie Eesti riigi otsustamise kultuur: siin ei ole kombeks kasutada maksimaalseid määrasid ega kiusata ettevõtjaid trahvidega, ja seda ei ole ka praegu isegi selle 3200 puhul kuidagi välja tulnud. Aga ei saa salata, et piiririkkumiste, tollirikkumiste puhul on teenimisvõimalused üsna avarad, petmisel on mõte.

Aitäh! Rohkem küsimusi teile ei ole. Juhtivkomisjonis toimunud arutelu palun siia kokkuvõtvalt ettekandjaks majanduskomisjoni liikme Kristina Šmigun-Vähi. Palun! Aitäh, lugupeetud istungi juhataja! Lugupeetud kolleegid! Annan ülevaate 14. oktoobril majanduskomisjoni istungil toimunust, kus oli arutelul Vabariigi Valitsuse algatatud tolliseaduse muutmise seaduse eelnõu 515 esimese lugemise ettevalmistamine. Komisjoni tööd juhatas Jaak Aab. Komisjoni tööst võtsid osa järgmised komisjoni liikmed: Aleksei Jevgrafov, Mario Kadastik, Rene Kokk, Mihkel Lees, Mart Maastik, Andres Sutt, Tarmo Tamm, Kristina Šmigun- Vähi. Komisjoni ametnikud osalesid ja kutsutud külalisteks olid rahandusminister Jürgen Ligi, Rahandusministeeriumi rahandusteabe poliitika osakonna juhataja Rainer Osanik, samast osakonnast jurist Kersti Rahlin, maksu- ja tollipoliitika osakonna nõunik Eve-Ly Kübard. Nii nagu täna andis rahandusminister Jürgen Ligi ülevaate eelnõust, seda tegi majanduskomisjoni istungil nõunik Eve-Ly Kübard. Ma ei hakkaks seda kõike sõna-sõnalt ette sest Jürgen Ligi tegi väga põhjaliku ülevaate, täpsustas, isegi andis … Kuna Jürgen Ligi ise osales ka komisjoni töös, juba juba andis ka vastuseid küsimustele, mida komisjoni liikmed esitasid. Aga lühidalt ütlen ära, et arutleti rahatrahvimäärade üle, Maksu- ja Tolliameti vormiriietuse üle – küsimus oli just selles, miks peab selle seadusesse panema, selle vormiriietuse kasutamise. Vastus oli, et oleks väärikam. Direktori enda määrus ei ole nii väärikas. Siis küsiti, millised on need rahvusvahelised organisatsioonid, mis on maksuvabade kaupadena. Ja toodi väga hea näide sellest, et näiteks, kui Eestisse tuleb tööle ülikooli juurde mingi ametnik, siis see puudutab just neid maksuvabastusi. Samuti Euroopa Liidu regulatsiooni ülevõtmine Kaitseväe imporditavale kaubale, et võeti ka Euroopa Liidu määrus üle, ja selgitus oli see, et praktikas seda punkti ei jälgitud ning see oli liiga koormav. Maksutõusud, et väga järsk tõus – siin olid ka väga ilusad vastused, küsimused ja vastused juba. Lähen menetluslike otsuste juurde. Kõik kolm otsust võeti vastu konsensuslikult. Esiteks, määrata juhtivkomisjoni esindajaks Kristina Šmigun-Vähi, konsensus. Teine punkt, teha ettepanek võtta eelnõu täiskogu päevakorda täna ehk 22. oktoobril, samuti konsensus. Ja teha ettepanek esimene lugemine lõpetada, samuti konsensus. Aitäh teile! Olen valmis vastama küsimustele.

tehtavate muudatuste ajendiks olnud ja nii edasi. Teatavasti eelmine aasta oli päris suure tähelepanu all see, et eelmise peaministri pereliikmega seotud äri muu hulgas seisnes ohtrates autovedudes Venemaale sellel ajal, kui Venemaa agressioon juba käis. Kas see tollivolituste laiendamine, et saaks autosid peatada, inimesi kinni pidada, see muudatus on ajendatud ka sellest, et tol korral oleks näiteks selle äri peatamine kuidagi efektiivsem olnud, kui tollil oleks rohkem vahendeid olnud tol korral? Aitäh! Aitäh küsimuse eest! Täpselt sellist küsimust komisjonis ei arutatud, aga põhimõtteliselt

inimeste ellu muidu, kui teatud karistuspoliitika osas tavalised meetmed ei anna mingeid tulemusi. Ja praegusel hetkel ettekandja Jürgen Ligi ütles, et tema ei tea, et tollitariifide osas mingisuguseid rikkumisi oleks olnud. Ja te ise ka kinnitasite minu mäletamist mööda sama asja. Ma näen praegu siin sellist tõsist õiguspoliitilist vastuolu kehtiva

Aitäh küsimuse eest! Otseselt seda küsimust komisjonis ei arutatud, aga tegemist on eelnõuga, kus siis võetakse tegelikult ühtne Euroopa Liidu

Lauri Laats, protseduuriline küsimus. Aitäh, hea istungi juhataja! Mul on protseduuriline selles osas, mis puudutab teisipäevast päeva ja seda päevakorda. Me juba teist nädalat järjest esiteks pikendame istungi aega, me juba teist korda kahe nädala jooksul, mis puudutab teisipäevast päeva, ei jõua ära menetleda kõik punktid, mis on ette nähtud teisipäeva päevakorra osas. Ja arvestades teie esialgset plaani, Riigikogu juhatuse plaani siin menetleda lausa neli punkti üks punkt küll kukkus ära teatavatel põhjustel –, siis kas olete nõus, et see ei ole normaalne olukord ja edaspidi te peaksite Riigikogu juhatuses kindlasti, kui te päevakorda kokku panete, ka sisusse korraks sisse vaatama, et aru saada, kui palju tegelikult ajamahuliselt, kui ajamahukad need punktid on ja vastavalt sellele ikkagi päevakorra paika panema? Aitäh,

küsimus. Ma tänan, lugupeetud istungi juhataja! Hea ettekandja! Kas komisjonis oli põhjalikumat arutelu ka selle üle, mis tingis vajaduse tolli uurimisosakonna erirelvastust täiendada nende asjadega? Seni, mis siia on ette nähtud, nagu sidumisvahendid ja sõiduki sundpeatamise vahendid, tehniline tõke, senini on need ikka olnud politsei kasutada ja nüüd need piirid hakkavad täiesti ära kaduma, mis on nagu politsei vahendid ja mis on siis nagu tolli uurimisosakonna vahendid. Kas oli arutelu selle üle ka pikemalt? Aitäh! Kahjuks tõesti seda teemat eraldi ei käsitletud. Kalle Kalle Grünthal. Aitäh! Kui te nüüd mäletate, hea ettekandja, siis ma küsisin teie käest küsimuse, et miks karistuspoliitikat muudetakse selliselt, et ühel hetkel, kui meil ei ole rikkumisi, visatakse need trahvimäärad väga kõrgele. Ja te ütlesite, et me ühtlustame Euroopa Liidu direktiivi, et kõik oleks üks ja seesama. Nii, aga öelge palun kogu selle taustal, mida te praegu ütlesite, ja ma olen seda enne ka oma arust komisjonides välja toonud, et mis vahe on Nõukogude Liidul ja Euroopa Liidul, kui ühtne regulatsioon kehtib mõlemas? Mina vähemalt veel kirjapildis suudan lugeda välja seda, et Eesti on iseseisev ja sõltumatu riik, ja nüüd ühel hetkel

selleks, et Maksu- ja Tolliameti kaalutlusruum oleks rahvusvahelise kaubandusega tegelevate äriühingute rikkumisele reageerimisel suurem, oli see põhjus: et me oleksime ühtne ruum ja et need karistusmäärad oleksid suuremad. Aitäh Aitäh! Rohkem küsimusi teile ei ole. Protseduurilisega kas me jõuame? Kahjuks me täna protseduurilist enam võtta ei jõua. Sellega on istung lõppenud. Edu komisjonides!